Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 28. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-Klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim! Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o izvajanju Uredbe EU o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kripto sredstev v okviru rednega postopka. Predlog zakona...

Predlog akta je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim podpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem. In za dopolnilno obrazložitev predloga akta dajem besedo predstavniku predlagatelja, Jožefu Horvatu, izvolite. In še enkrat iskreno opravičilo za mojo napako. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. Poslanska skupina Nova Slovenija je 4. aprila 2023 vložila predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona. Predlog je sopodpisalo 56 poslank in poslancev, vsem sopodpisnikom se zahvaljujemo. Gre za spremembo četrtega poglavja Ustave Republike Slovenije, ki govori o državni ureditvi, bolj točno, gre za podpoglavje Č, to je Vlada. In konkretno, gre za spremembe, predlog sprememb 112. člena Ustave, to je imenovanje ministrov, 114. organizacija Vlade in 118. člena Ustave, to je interpelacija. Kakšna je trenutna ureditev? Državni zbor najprej izvoli predsednika vlade, v drugi fazi pa na predlog predsednika vlade. Posebej imenuje tudi ministre. In kakšne so slabosti sedanje ustavne ureditve oblikovanja vlade? Imenovanje ministrov v državnem zboru je za parlamentarni sistem neobičajno oziroma ga parlamentarne države ne poznajo. Predsednika vlade lahko zaradi dvojnega glasovanja o vladi podpre druga koalicija kot ministre, kar vnaša negotovost celo glede tega, kdo je koalicija in kdo opozicija. Postopek oblikovanja vlade je dolgotrajnejši in manj učinkovit. Prihaja do negotove situacije, ko imamo dva predsednika vlade, enega, ki je še v funkciji in opravlja tekoče posle, ter drugega, ki je že izvoljen, vendar pa do imenovanja ministrov še ni jasno, ali bo funkcijo sploh nastopil. Gre tudi za nejasno odgovornost ministrov znotraj vlade. Predsednik vlade lahko predlaga razrešitev ministra Državnemu zboru, Državni zbor pa ministra ubrani. Tako mora premier delati z ministrom, ki 2. Omogočeno je izigravanje konstruktivne nezaupnice tako, da se nasprotniki vlade poenotijo zgolj o izvolitvi novega, tako imenovanega slamnatega predsednika vlade, do imenovanja ministrov pa za tem ne pride. To je že šesti poskus spremembe ustave v zvezi z imenovanjem ministrov oziroma vlade. Iz tega sledi, da je trenutna ureditev neustrezna, rigidna in unikum v Evropi. Nikoli pa ustavodajalec ni premogel zadostnega poenotenja oziroma dvotretjinske večine v Državnem zboru. Kakšni so naši predlogi sprememb? Spremembe Ustave bi bilo potrebno pripraviti v smeri že preizkušenega in dobro delujočega nemškega modela, prilagojenega sistemu s konstruktivno nezaupnico, po katerem se je zgledovala naša ustava. V tem sistemu ministre na predlog predsednika vlade imenuje predsednik republike. Funkcija slednjega je pri imenovanju ministrov seveda povsem formalne narave in razen v malo verjetnih izjemnih primerih formalnih zadržkov, kot na primer, če predlagani minister ne bi bil državljan Republike Slovenije, imenovanja predlaganega ministra ne sme zavrniti. Predlogi sprememb v ustavi se spremeni pristojnost za imenovanje in razrešitev ministrov tako, da ministre imenuje in razrešuje predsednik republike na predlog predsednika vlade in ne več Državni zbor na predlog predsednika vlade. Ker bi imel Državni zbor zgolj pristojnost za imenovanje predsednika vlade in ne več ministrov, bi bila v ustavi predvidena zgolj še interpelacija vlade, ne pa tudi ministrov. Osnutek ustavnega zakona ohranja tako imenovani hearing, zahtevo, da se kandidat za ministra pred imenovanjem predstavi pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora in odgovarja seveda na vprašanja poslank in poslancev. Določanje sestave Vlade in števila ter organizacije ministrstev bi se izvzelo iz zakonskega urejanja ter bi se prepustilo Vladi. pa bi še naprej urejale pristojnosti Vlade ter delovna področja in pristojnosti ministrstev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Predlog akta je kot matično delovno telo obravnavala Ustavna komisija. Izvolite. Kolega Jožef Horvat, dajem vam besedo za predstavitev poročila kot predsedniku Ustavne komisije. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Še enkrat hvala lepa, gospa predsednica.

predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Cigler Kraljem. Komisija je na podlagi 175. člena Poslovnika Državnega zbora najprej obravnavala predlog, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije. Predstavnik predlagatelja Janez Cigler Kralj je na 2. seji 15. 6. 23 v imenu skupine 56 poslank in poslancev poudaril, da gre pri ustavni spremembi za odpravo enega večjih problemov To je ureditev, da Državni zbor izvoli tako predsednika Vlade kot tudi imenuje ministre, ki mu jih predlaga predsednik Vlade. Predstavnik Urada predsednice Republike Slovenije je poudaril, da se predsednica Republike Slovenije strinja in podpira začetek ustavno revizijskega postopka. V razpravi sta stališče do začetka ustavno revizijskega postopka podali poslanski skupini SDS in Svoboda. Poslanci Poslanske skupine SDS predloga ne podpirajo, čeprav menijo, da je razprava, ki ni prva, o spremembi sedanjega postopka oblikovanja vlade, potrebna. Sedanji postopek predstavlja za Slovenijo sistemsko oviro pri delovanju demokratičnega sistema, kar se odraža v blaginji državljanov v višini bruto domačega prihodka. Poslanska skupina Svoboda podpira začetek ustavno revizijskega postopka. Predstavnica Poslanske skupine Svoboda je na podlagi sklepa Ustavne komisije z dne 15. 4. 2009 predlagala, da se ustanovi posebna strokovna skupina za obravnavo predmetnega ustavno revizijskega predloga. 3. TRAK: (TB) - 9.10 (nadaljevanje) Na prvem nadaljevanju druge seje 23. 6. 2023 so člani komisije sprejeli sklep o ustanovitvi strokovne skupine za področja imenovanja ministrov. Na 2. nadaljevanju 2. seje 20. 9. 2024 je komisija nadaljevala prekinjeno razpravo o predlogu, da se začne postopek za spremembe Ustave. Za potrebe razprave so člani prejeli mnenje Komisije Državnega sveta, mnenje strokovne skupine s preglednico besedil predmetnih določb kot delovni pripomoček in predlog sklepa za dopolnitev mnenja strokovne skupine. Na 3. nadaljevanju 2. seje 27. 11. 2024 je komisija nadaljevala prekinjeno razpravo o predlogu, da se začne postopek za spremembe Ustave. Za potrebe razprave so člani skladno s sklepom z dne 20. 9. 24 prejeli dodatno mnenje strokovne skupine. z novo preglednico besedil predmetnih določb kot delovni pripomoček. Komisija je po zaključeni razpravi na 3. nadaljevanju 2. seje 27. 11. 2024 na podlagi 175. člena Poslovnika Državnega zbora glasovala o naslednjem predlogu sklepa: Ustavna komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi predloga skupine poslank in poslancev z dne 4. 4. 2023 Za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona ter na podlagi drugega odstavka 168. člena Ustave sprejme naslednji sklep o začetku postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona. Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine poslank in poslancev z dne 4. 4. 2023 za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona. In ga ni sprejela s potrebno dvotretjinsko večino glasov navzočih, / znak za konec Komisija predlaga Državnemu zboru, da po končani razpravi o predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona glasuje o naslednjem predlogu sklepa: Državni zbor Republike Slovenije

Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin in izvolite kolega Jožef Horvat še enkrat, danes boste predstavili še stališče Poslanske skupine Nove Slovenije - krščanski demokrati. Najlepša hvala, tretjič. Dragi kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji smo že septembra 2022 predlagali, na tiskovni konferenci predstavili kar nekaj predlogov za spremembo Ustave Republike Slovenije. Gotovo je to področje imenovanja ministrov organizacija Vlade. Se pravi, 112. člen Ustave, 114. člen Ustave in 118. člen Ustave, nekaj, kar dejansko hromi naš demokratični sistem. S tem se najbrž večina od nas strinja. To kaže tudi na to, da je ta predlog podpisalo sicer ne ustavna večina, samo 56 poslank in poslancev, torej tudi ne celotna koalicija ampak kakorkoli, mi smo nekako pričakovali, da bi se odprla ena dobra razprava na to temo in kot rečeno je to že šesti predlog, prvega je leta 2001 predlagala Vlada, potem pa kar nekaj predlogov tudi kolegice in kolegi iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, kar seveda si lahko tudi sami ogledate. Dolgo časa smo živeli v dobri veri, da bo Državni zbor premogel zadosti politične volje, da poiščemo rešitev, ki bo sodobna, ki bo evropska, primerljiva z rešitvami znotraj Evropske unije,

Bolj ko smo računali, da se približujemo ciljni ravnini, bolj smo opažali, da nekako te zadostne politične volje oziroma dvotretjinske večine ne bo. Ne bo. Nenazadnje vse do danes Vlada na ta ustavni predlog, na ta ustavnorevizijski predlog ni dala svojega mnenja. Kar mogoče ni nič hudega, nismo kritični zaradi tega, zanimivo pa je, da je pa za vse ostale pa dala Vlada svoje mnenje, kar pomeni, da izgleda, v Vladi tudi ni bilo neke, tako smo mi razumeli, neke prave volje, kako pripomoči k čim boljši rešitvi. Čeprav je jasno, da se zavedamo, kdo je v tej državi ustavodajalec, to je Državni zbor. Ustava se gotovo spreminja v neki pozitivni klimi, v nekem dobrem vzdušju, ki potem rezultira v dobrih rešitvah. Vedno, ko je sodelovala koalicija in opozicija, vedno je ta Državni zbor sprejemal najboljše, najboljše Mi smo v zadnjem času priča kar nekaj, obžalujemo, kar nekaj, nekaj kršitvam tako Poslovnika kot tudi Ustave in to je tisto, kar ne vpliva, kar ne gradi pozitivne klime za spremembo Ustave. Ne bom vseh našteval, morda samo nekaj: nespoštovanje ustavne pravice tretjine poslancev pri ustanovitvi preiskovalne komisije o energetiki, nespoštovanje roka za razpis posvetovalnega referenduma, nespoštovanje določb Poslovnika glede širitve dnevnega reda, nespoštovanje preiskovalne komisije o vmešavanju v policijo, nespoštovanje pravice poslanske skupine za sklic nujne seje, nespoštovanje revizije Računskega sodišča, nespoštovanje Komisije za nadzor javnih financ, nespoštovanje Urada za nadzor proračuna, maščevanja Računskemu sodišču, maščevanje Državnemu svetu, maščevanje upravnemu odboru Prešernovega sklada, nespoštovanje upravnega sodišča, nespoštovanje neodvisnosti RTV, pritisk na ustavnega sodnika in tako naprej in tako naprej. To je nekaj razlogov, zaradi katerih smo oziroma sem na Ustavni komisiji glasoval proti predlogu, da se začne ustavnorevizijski postopek v zvezi z imenovanjem ministrov in tako bo poslanska skupina tudi

bom zaščitila integriteto Državnega zbora in pojasnila, tukaj sem, da Državni zbor dela v okviru Ustave, dela v okviru zakonov in tudi spoštuje Poslovnik Državnega zbora, karkoli pa je narobe, je pa potrebno prijaviti ustreznim organom. Nekaj ste že storili, tako da počakajte na odločitve. Kolegica magistrica Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov, izvolite. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi. mandatu te Vlade je bilo do današnjega dne v postopek vloženih kar pet predlogov za spremembo Ustave Republike Slovenije. Na začetku je kazalo, da največ podpore uživata predloga spremembe Ustave glede imenovanja sodnikov in glede oblikovanja Vlade. Socialni demokrati že vrsto let poudarjamo, da je potrebno pristojnost imenovanja sodnikov iz Državnega zbora prenesti na predsednika oziroma predsednico republike. Ta sprememba je za nas prioritetna, saj je ključna za dosledno izvajanje demokratičnega načela delitve oblasti. Socialni demokrati smo kot sopredlagatelji v Državni zbor vložili tudi predlog za začetek postopka za spremembo Ustave glede oblikovanja Vlade, o katerem danes odločamo. Predlog po vzoru Nemčije predvideva oblikovanje Vlade na način, da ministrov oziroma ministric ne bi več imenoval in razreševal Državni zbor, ampak predsednik ali predsednica republike na predlog predsednika vlade. Poleg že omenjene predlagane spremembe 112. člena Ustave sta predlagani tudi sprememba 114. člena Ustave, ki bi določanje sestave vlade in števila ter organizacije ministrstev izvzela iz zakonskega urejanja in prepustila 5. TRAK (VI) 9.20 (nadaljevanje) urejanje teh vprašanj predsedniku Vlade oziroma Vladi ter sprememba 118. člena, s katero bi se odpravila možnost interpelacije o delu posameznega ministra, ki bi zaradi prenosa imenovanja ministrov na predsednika republike postala tako nepotrebna. Interpelacija o delu vlade pa bi se jasno navezala na institut konstruktivne nezaupnice. Socialni demokrati bomo sicer predlog za začetek postopka podprli, vendar moramo opozoriti, da do predloga ostajamo zadržani in na tem mestu, v kolikor bo ta predlog danes sprejet, naprošamo strokovno skupino, da v nadaljevanju postopka skrbno preuči vsa odprta vprašanja ter poda odgovore na vse podane pomisleke in pripombe. Strokovni argumenti, ki govorijo v prid spremembam, se v večji meri sklicujejo na posebnost naše ureditve. Del stroke pravi, da gre za anomalijo naše ustave, saj da bi si naj Državni zbor prilastil preveč pristojnosti, kot jih imajo ostali parlamenti v primerjavi v drugih državah. Imenovanje ministrov v Državnem zboru bi naj pomenilo odstop od klasičnega parlamentarnega modela. Tudi strokovna skupina v svojem mnenju opozarja, citiram: "da je sedanja ureditev imenovanja ministrov v parlamentu zaradi te napake neustrezna, tako iz ustavno sistemskih kot tudi iz praktičnih razlogov, saj povzroča težave pri oblikovanju vlade ter pri uveljavljanju njene politične odgovornosti." Da gre za resno politično in strokovno vprašanje, kažejo tudi pretekli poskusi predlogov sprememb. Bilo je namreč že šest doslej predlaganih sprememb Ustave glede oblikovanja Vlade, tako s strani same Vlade Republike Slovenije, kot s strani nekaterih političnih strank. Kljub vsem pomislekom pa Socialni demokrati ne delimo s stališča, da je naša ureditev, ker je drugačna in odstopa od uveljavljenih modelov, že po naravi slaba ali manj demokratična, kot v drugih državah. Socialni demokrati opozarjamo, da bi lahko s predlaganimi spremembami Državnemu zboru odvzeli pomembno pristojnost in zmanjšali njegovo vlogo in moč pri oblikovanju vlade. Pri prenosu pristojnosti z enega na drug organ je vselej treba paziti, da ne porušimo načela delitve oblasti v škodo ene veje oblasti in v korist druge veje. Zato je pomembno, da najdemo ravnovesje med porazdelitvijo moči med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti ter temu primerno tudi oblikujemo morebitne predloge sprememb ustave, pa tudi ustrezen sistem zavor in ravnovesij. V primeru uveljavitve teh sprememb bi se razmerje lahko prevalilo izrazito v korist predsednika vlade. Prav tako bi bilo potrebno razjasniti vlogo predsednika oziroma predsednice republike pri imenovanju. Njegova vloga bi bila sicer protokolarna in ne vsebinska, kar pa lahko povzroči negotovost z vidika njegove pristojnosti in odgovornosti v procesu imenovanja. Z ukinitvijo interpelacije ministra bi se pretrgala tudi neposredna odgovornost ministrov do državnega zbora. Res je sicer, da je vlada kolektivni organ, vendar se vseh odločitev znotraj resornih ministrstev ne sprejema na nivoju Vlade kot kolektivnem organu, ampak marsikateri podzakonski predpis sprejemajo ministri sami in marsikatere odločitve se sprejemajo znotraj ministrstev oziroma znotraj vladnih služb, zato je smiselno razmisliti o možnosti interpelacije posameznega ministra. Prav tako menimo, da bi morali ohraniti tako imenovana zaslišanja oziroma hearinge kandidatov za ministre pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Socialni demokrati ne želimo, da se z vsakokratnimi spremembami Ustave slabi vloga parlamenta, ki je navsezadnje organ, voljen neposredno s strani ljudstva. Vsakokratni odvzemi pristojnosti lahko onemogočajo resnejši nadzor parlamenta nad delom vlade. Parlamentarna kontrola nad izvršilno vejo oblasti je za Socialne demokrate ključnega pomena. Prenos pristojnosti bi naj sicer poenostavil in pospešil postopek imenovanja vlade, ampak to še ne pomeni, da bi zaradi tega delovanja Vlada delala boljše ali bolj učinkovito za naše državljanke in državljane. Predlog sicer na pristojni Ustavni komisiji ni dobil podpore, zlasti ker je podporo, žal v zadnjem trenutku odrekla politična stranka, torej Nova Slovenija - krščanski demokrati, ki je bila sicer prvopodpisana pod predlog. Kljub vsem pomislekom bomo torej Socialni demokrati upoštevali argumente za spremembo ustave, ki jih je v svojem mnenju zapisala strokovna skupina, in z vidika konstruktivnega sodelovanja

Hvala lepa predsedujoča, lep pozdrav. Danes tudi na plenarki odločamo o predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona 112., 114., 118., s katerim v NSi predlagajo spremembo Ustave tako, da ministrske ekipe ne bi več imenoval Državni zbor, temveč predsednik oziroma predsednica republike. Prav tako se spreminja odstavek člena, ki določa, da je število ministrstev opredeljeno v zakonu. Predlog, da bi ministrsko ekipo vsakokratni predsednik vlade izbiral sam, smo v zgodovini parlamenta srečali že večkrat. Pogosto je glavni razlog pohitritev postopka postavljanja nove vlade izogibanje stanju, ko imamo nekaj časa dva predsednika Vlade, enega, ki opravlja tekoče posle. Drugega še brez pooblastil. S prenosom imenovanja ministrske ekipe na predsednika republike bi tako lahko mandatar ekipo sestavil hitro. Po predstavitvi vseh kandidatov v Državnem zboru pa bi jih predsednik republike lahko hitro, brez proceduralnih rokov imenoval. Gre za argumente, ki sicer imajo svojo logiko, vendar jih v Levici nismo nikdar podprli. Zgodovina imenovanja slovenskih vlad kaže, da nobena ni bila postavljena v času, ki bi ga bilo mogoče označiti za pretirano dolgega. Po drugi strani pa se s prenosom imenovanja ministrske ekipe pomembno poseže v odnos med dvema vejama oblasti, ki sta neločljivo povezani. Državni zbor ima namreč poleg zakonodajne še eno pomembno vlogo, nadzorno. Vlada, čeprav ločena in samostojna veja oblasti, je podrejena parlamentu in mu tudi odgovarja. Zato imamo poslanska vprašanja preiskovalne komisije, obvezo poročanja ter najpomembnejši instrument nadzora, interpelacijo. S prestavitvijo imenovanja ministrov iz Državnega zbora na predsednika oziroma predsednico republike, bi se ukinil institut interpelacije posameznega ministra oziroma ministrice zaradi njegove oziroma njene politične odgovornosti za vodenje resorja. To pomeni resno in globoko okrnitev nadzorne funkcije parlamenta, česar v Levici ne podpiramo. Po drugi strani se strinjamo, da je določba Ustave, da se število ministrstev določa z zakonom, nepotrebna. V slovenski parlamentarni demokraciji sicer do sedaj to ni bila težava, vendar nas je pred tremi kdo, kdo le, kdo drug, Slovenska demokratska stranka naučila, da je to lahko resna težava. Po imenovanju vlade so namreč v SDS sklicali naknadni zakonodajni referendum na zakon o vladi, kar je zablokiralo in zamaknilo organizacijo vlade za pol leta. Zamaknilo tudi izvedbo nekaterih reform, ki so šele zdaj v zaključevanju procesa in s tem seveda krepko oškodovalo državljanke in državljane, in zato, da lahko zdaj kričijo kako je ta Vlada nesposobna in da teh reform ni izpeljala, in to je sprememba, ki smo jo za to seveda pripravljeni podpreti. Glede na to, da so predlagatelji sprememb Ustave poslanke in poslanci Nove Slovenije, ima ta Državni zbor matematično možnost pričeti postopek za spremembo Ustave in ob konstruktivnem dialogu. Vsaj nekatere od teh sprememb, tudi sprejeti. V Levici bomo zato v tej fazi predlog podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Doktor Anže Logar bo predstavil stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev, izvolite. DR. Hvala predsednica. V Sloveniji imamo dve veliki težavi: vztrajamo pri slabih odločitvah oziroma ne sprejemamo pravilne in ne sprejemamo individualne odgovornosti. Skratka, kadarkoli pride do težav, se minister, Vlada ali kdo drug zateče v kolektivno odgovornost in kadar pridemo do težav v postopku, poiščemo način, da se izognemo tem težavam. Strinjam se z razlogi, ki so jih predlagatelji v Novi Sloveniji navedli kot razlog za spremembo Ustave v 7. TRAK: (TB) - 9.30 (nadaljevanje) v smeri lažjega in hitrejšega ter učinkovitejšega oblikovanja vlade. Strinjam se tudi, da gre za enega od večjih problemov slovenske Ustave, način imenovanja vlade. Še drugi velik problem imamo volilni sistem, ki kot algoritem ne omogoča izbiro najboljših, ampak predvsem izbiro izvoljivih volilnih okrajev. Bilo je že omenjeno, da imenovanje ministrov v Državnem zboru pomeni tudi precejšen odstop od ureditev v drugih parlamentarnih sistemih in predvsem, da prihaja do absurdnih situacij, ko minister, ki je sicer odgovoren predsedniku vlade, lahko ne želi upoštevati želje oziroma navodila predsednika Vlade. En tak primer smo že imeli in to zagotovo ne govori v prid sistemu, kot ga imamo, niti učinkoviti in dobri vladi. Ampak zdaj imamo predlog na mizi in dve zanimivi situaciji. Predlog je bil predložen pred dvema letoma in pol, septembra 2022, ko je bilo še dovolj časa za spremembo Ustave. Sprašujem koalicijo, kaj je čakala? S tem, da je hitreje spravila predlog naprej, ki ima rešitve s katerimi, kot slišim danes, se večinoma strinjajo, vsaj v okviru in potem imamo predlagatelja, ki da predlog, pa ne podpre tega predloga. Tudi te zadeve, spoštovani kolegi, ne razumem. Včeraj je predsednik francoske republike gospod Macron imel govor o stanju v državi in je dejal: jutri, torej danes, se bodo voditelji v EU sestali in odločali o ponovni militarizaciji Evrope. Za obrambo bo porabljenih več sto milijard evrov. To so časi, ki zahtevajo odločitve, kakršnih v zadnjih desetletjih še ni bilo. Ko gre za naše kmetijstvo, raziskave, industrijo in vse naše javne politike, ne moremo razpravljati tako kot v preteklosti. Ne moremo razpravljati tako dolgo kot v preteklosti. Posledica tega govora bodo tudi predlogi za spremembo ustroja Evropske unije, predvsem v večji učinkovitosti. Mi se pa tu pogovarjamo na predvečer dramatičnih sprememb, neke nove ere v Evropski uniji, ki bo pljusknila tudi v Slovenijo, da se ne znamo uskladiti o nujnih ustavnih spremembah, ki bodo povečale učinkovitost dela vlade, predvsem v tem začetku, da bo lahko takoj začela delovati in da bo imel minister oziroma predsednik vlade osebno odgovornost ministra za njegovo delo. To je to, kar se danes izogibamo, ker je zaradi kolektivne odgovornosti potem odloča Državni zbor. Poslanci stranke demokrati se strinjamo s tem, da se začne ta postopek, poslanci stranke demokrati smo tudi mnenja, da ni prepozno za te spremembe, kajti v katero bo prisegla naslednja vlada, terja hitro ukrepanje, terja enotnost vlade in sprejemanje učinkovitih ukrepov. Zato bomo poslanci Socialnih demokratov podprli predlog za začetek spremembe Ustave 112., 114. in 117. člena. Hvala.

Spoštovani! Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave 112., 114. in 118. člena smo na začetku mandata vložili skupina poslank in poslancev Nove Slovenije, Svobode in Socialnih demokratov. Prvopodpisan je kolega Janez Cigler Kralj. Podpise smo v Gibanju Svoboda prispevali, ker smo mislili resno. Menimo, da je sistem imenovanja vlade v Sloveniji neučinkovit. Predlog vsebuje rešitev, ki bi oblikovanje vlade, primerljivo z drugimi parlamentarnimi sistemi, oblikoval tako, da ministrov ne bi več imenoval in razreševal Državni zbor, ampak predsednik republike na predlog predsednika vlade. Poleg tega predlog za spremembo ustave, določanja sestave vlade in števila ter organizacije ministrstev izvzema iz zakonskega urejanja. Z zakonom bi še vedno naprej urejali pristojnosti Vlade in delovna področja in pristojnosti ministrstva. Potrebo po tem je jasno dokazala največja opozicijska stranka s tem, ko je Vlada doktorja Roberta Goloba svoj predlog za organizacijo ministrstev prvič v zgodovini Slovenije morala pred začetkom dela, za katerega je 8. TRAK: ponovno preizkusiti na referendumu, kjer je seveda dobila podporo volivcev, ki so jo ravno izvolili. Tak paradoks lahko s to spremembo preprečimo. Tretji del predloga pa je sprememba 118. člena, ki predvideva odpravo možnosti interpelacije o delu ministra zaradi prenosa pristojnosti. Interpelacijo o delu vlade bi se jasno navezalo na institut konstruktivne nezaupnice. To je del predloga, ki uživa najmanj podpore in je bil s strani dopolnjenega mnenja strokovne skupine prilagojen. Predlog spremembe je sestavljen torej iz vsaj treh delov, kot to opredeljuje strokovna skupina. V Poslanski skupini Svoboda smo zaznali, da vsi deli predloga ne uživajo ustavne večine, deli pa, posebej 114. člen, ki bi lahko zagotovil večjo učinkovitost postopka imenovanja vlade. Zato smo na Ustavni komisiji predlagali, da strokovna skupina oblikuje tri možne osnutke predlaganih sprememb. Prvi osnutek zavzema samo 114. člen Ustave, torej da z zakonom ne bi več urejali števila ministrstev. Drugi osnutek vsebuje vse tri člene, katere sem opisala na začetku in tretji osnutek poleg spremembe 114. člena vključuje še 112. člen, to je prenos potrjevanja ministrov na predlog predsednika vlada iz Državnega zbora na predsednika republike, ne dotika pa se interpelacije, torej najbolj spornega dela kot smo slišali v stališčih ostalih poslanskih skupin. Strokovni skupini se zahvaljujemo za opravljeno delo. Verjamemo, da za vsaj eno od alternativ, ki so jih pripravili, obstaja zadostna podpora v tem Državnem zboru. Žal je predlagatelj Nova Slovenija brez povezovalnega pristopa na Ustavni komisiji od svojih predlogov odstopila. Vsebinskih argumentov za to ni navedla. Danes odločamo še na ravni Državnega zbora ali želimo potrditi spremembe vsaj eno izmed treh verzij, ki jih imamo na mizi, o katerih se izhodiščno strinjamo. V Gibanju Svoboda ponujamo roko in smo pripravljeni podpreti vsaj eno od navedenih možnosti, ki jih je predstavila strokovna skupina. Največ potenciala vidimo v prvi varianti ali drugi. Glasovali bomo za začetek postopka za izboljšanje postopka imenovanja ministrov v Sloveniji. Hvala. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Andrej Poglajen, izvolite. ANDREJ Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi poslanci. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke nasprotujemo predlogu za začetek postopka za spremembe 112., 114. in 118. člena Ustave Republike Slovenije. Po temeljitem pregledu in analizi predloga v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke temu predlogu nasprotujemo, saj menimo, da predlagane spremembe ne prinašajo izboljšav, temveč uvajajo negativne segmente v kontekstu odgovornosti odločevalcev do državljanov in preglednosti delovanja slovenskega parlamentarnega sistema. Dovolite mi, da naše stališče tudi podrobno utemeljim. Predlog predvideva prenos pristojnosti imenovanja in razrešitve ministrov iz Državnega zbora na predsednika republike na predlog predsednika vlade odpravo interpelacije zoper posamezne ministre ter spremembo ureditve sestave in organizacijo vlade, ki bi jo v večji meri določala vlada sama. Predlagatelji se sklicujejo na nemški model, ki naj bi bil zgled za te spremembe, vendar pa je potrebno poudariti, da nemški sistem ni edini v Evropski uniji in da so ureditve v drugih državah raznolike ter prilagojene specifičnim zgodovinskim in političnim razmeram. Slovenski politični prostor je v primerjavi z nemškim bistveno drugačen, kar pomeni, da takšen prenos pristojnosti ne bi nujno zagotovil večje stabilnosti, temveč bi lahko povzročil dodatno zmedo. Pomen 112. člena Ustave Republike Slovenije moramo tudi dojemati iz vidika teorije prava; Državni zbor oziroma vseh 90 poslancev s strani ljudstva izvoljenih poslancev najbolj direktno predstavljamo enakopravno zastopstvo prebivalstva v sklopu izražene volje ljudstva na volitvah. Spoštovanje teh določil nam narekuje tudi 3. člen Ustave Republike Slovenije. Naša sedanja ureditev, kjer Državni zbor imenuje ministre, zagotavlja neposredno odgovornost vlade parlamentu, kar je v skladu z načelom delitve oblasti in demokratično legitimnostjo. Poleg tega predlog ukinja interpelacijo zoper posamezne ministre, kar naj bi po mnenju predlagateljev okrepilo kolektivno odgovornost vlade. Vendar pa v praksi interpelacija služi kot pomemben instrument parlamentarnega nadzora. (nadaljevanje) Švedska, ki veljata za bolj ustaljeni demokraciji, kot je naša mlada država, kjer obstajajo podobni mehanizmi, interpelacija omogoča hitro in učinkovito razjasnitev odgovornosti posameznih ministrov, ne da bi ogrozili stabilnost celotne vlade. V predlagani ureditvi bi se ta nadzor izgubil, kar bi lahko privedlo do manjše preglednosti in odgovornosti izvršilne veje oblasti. V praksi bi to pomenilo, da za napake ali druge nepravilnosti vsakega ministra odgovarja celotna Vlada. Prav tako je predmet interpelacije potrebno upoštevati iz določb iz Poslovnika Državnega zbora. Interpelacija ne služi samo kot način razrešitve ministra oziroma predsednika Vlade, temveč omogoča razpravo na posamezno tematiko, ki je predmet oziroma vsebina same interpelacije. Predlagatelji trdijo, da bi sprememba tega člena Ustave okrepila kolektivno odgovornost vlade, a v resnici bi s tem Vlado povsem razbremenili odgovornosti za posamezne ministre, ki bi lahko delovali brez kakršnega koli parlamentarnega nadzora. Interpelacija je v sedanji ureditvi ključen mehanizem, ki omogoča državnemu zboru, da hitro in učinkovito ukrepa ob nepravilnostih posameznega ministra, ne da bi pri tem odgovornost prenesla na celo vlado. Spremembe 114. člena, ki bi vladi prepustila določanje svoje sestavne organizacije, prav tako vzbuja pomisleke. V večini držav EU, na primer na Nizozemskem ali Danskem, zakonodaja določa vsaj osnovni okvir delovanja vlade in ministrov, kar zagotavlja predvidljivost in preprečuje samovoljnost. Prenos teh pristojnosti na vlado brez jasnih zakonskih omejitev bi lahko vodil v nestabilnost, saj bi vsaka nova vlada lahko povsem arbitrarno spreminjala svojo strukturo. kar bi otežilo delovanje državne uprave ter ostalih državnih podsistemov. Nenazadnje menimo, da predlagane spremembe ne naslavljajo resničnih težav slovenskega sistema, kot so dolgotrajni postopki oblikovanja vlade, ki ne izvirajo iz ustavne ureditve. Rešitve za omenjene vzroke ne bi smeli iskati v prenagljenih ustavnih spremembah, ki bi lahko porušile obstoječe ravnovesje in to ravno v letu, ko prehajamo v predvolilni čas. Sedanji sistem z imenovanjem ministrov v Državnem zboru in konstruktivno nezaupnico sicer ima svoje pomanjkljivosti, a je v praksi dokazal svojo uporabnost in zagotavlja močno povezavo med vlado in parlamentom, predvsem pa odgovornost Vlade do zakonodajne veje oblasti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato predloga ne bomo podprli. Namesto tega pozivamo k širši razpravi o ustavnih spremembah, ki bi upoštevale celovitost sistema in primerjave z različnimi modeli v Evropski uniji, ne le z nemškim. Naš pravni sistem, instrumente lastnih fundamentov res da vleče iz nemškega modela demokracije, vendar pa je pri direktnem prenosu oziroma implementaciji ustavnih določb potrebno na prvem mestu upoštevati politično in demokratično zgodovino. Naše domovine. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi razprava poslank in poslancev o predlogu sklepa, da se začne postopek za spremembo Ustave. Predlagatelj bo prvi imel besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Vsem poslanskim skupinam se zahvaljujem za predstavljena stališča, predvsem za tiste dele, ko je dejansko šlo za pravo vsebino, ker občutek je, da bo danes na tnalu Nova Slovenija zato, ker je prvopodpisana pod ta predlog. Saj na nek način res moraš biti politični idealist, da vložiš predlog za ustavno revizijski postopek, ko nimaš 60 podpisov, ampak samo 56. Ampak vsem tem 56 se še enkrat zahvaljujem. Da je vsebina izjemno pomembna kaže dejstvo, ki sem ga že uvodoma omenil, da je Vlada leta 2001 vložila predlog predlog za spremembo Ustave na tem področju, na področju imenovanja ministrov in organizacije vlade. Potem naslednje leto, leta 2002 je bil pod predlog sprememb prvo podpisani kolega Vizjak, leta 2012, se pravi po desetih letih, prvopodpisani kolega Zvonko Černač, potem 2014 kolega Jože Tanko in 2019 kolega Danijel Krivec. To kaže, ta dinamika kaže na to, da na tem področju nekaj moramo spremeniti. In to je pravzaprav tudi rezultiralo, da kljub temu, da nismo imeli 60 podpisov, smo predlog vložili in živeli v dobri veri,

in spoštujem odločitev vsake poslanske skupine, tudi Levice, ki se pod predlog ni podpisala, kar je popolnoma demokratično, legitimno, in tudi nimam nobenih pripomb, ampak samo toliko, da bo javnost vedela, za kaj gre, za kaj gre, ker koalicija ima večino in je nek motor. Ki bi na kak način to naše pričakovanje bilo in je še, da bo vodila naprej razpravo. Tudi samo toliko, zgolj evidenčni podatek, da na seji Ustavne komisije 27. novembra lansko leto, ko smo odločali o sklepu, da se začne postopek predstavnice SD ni bilo in ni bilo nadomeščanja in je zmanjkal en glas. Ja, in kaj tukaj pač štejejo glasovi, tudi danes bodo glasovi šteli, kakšen, kakršenkoli bo rezultat, bomo seveda mi spoštovali. Dejstvo, Ustavna komisija ima 17 članic in članov, na seji Ustavne komisije 27. 11. lansko leto, nas je bilo samo 15 in kot rečeno, glasovanje 9:6, ja, zmanjkal en glas. Toliko za javnost in morda bom to danes moral še parkrat ponoviti, ker kot rečeno, čutim da bo na tnalu Nova Slovenija. Manjša opozicijska stranka, je zdaj krivec, da morda, morda ne bo te ustavne spremembe. No, ta je pa res dobra. In še enkrat, čeprav se vsi zavedamo, da je ustavodajalec Državni zbor. In še enkrat, glede na to, da praktično za vse predloge, ustavno revizijske predloge Vlada da svoje mnenje, v tem primeru ga pa ni dala. Mogoče si misli o sebi, torej o vladi ne bomo dajali mnenja, ampak to se mi zdi nekorektno in tudi enostavno s strani koalicije bi pričakovali, ampak ni nič narobe, malo več gorečnosti, da se usedemo, da probamo predloge izpiliti. Jaz sem kot predsednik Ustavne komisije res dolgo čakal. Kot rečeno, mi smo to ustavno spremembo najavili 15. septembra 2022, potem smo predlog s 56 podpisi poslank in poslancev 4. 4. 2023. Res je, kot je kolegica Tacer korektno povedala, v strokovni skupini smo dali kot Ustavna komisija dodatne naloge na, da dopolni njihovo tisto osnovno mnenje, ki ga je strokovna skupina sprejela v zvezi z začetkom ustavno revizijskega postopka, ampak kot rečeno, neke gorečnosti ni bilo. Če se zdaj malo spomnim nazaj, pa takrat še mene ni bilo. Kako intenzivne so bile razprave pred recimo referendumom, ko je ljudstvo Republike Slovenije odločalo za vstop Slovenije v EU in v Nato. Tu je dejansko brbotalo praktično po celotnem političnem spektru, ampak kot rečeno, zdaj smo tukaj v tej fazi in meni se zdi, da je nekorektno, da se zdaj s prstom kaže na našo poslansko skupino, ko smo vse to - da bodo razumeli tisti, ki morda ne razumejo - , ko smo vse to kalkulirali oziroma prešteli,

Danes smo videli tudi precej različna stališča glede same vsebine. Ne vem, zakaj šele danes? Zakaj šele danes? Kmalu bo, čez kakšen mesec bo, bo dve leti, odkar je ta predlog na naših klopeh dve leti praktično ni bilo nobene intenzivne razprave na to temo, največje je seveda bilo in to sem podrobno spremljal na strokovni skupini. Toliko za zdaj, gospa predsednica, hvala lepa.

lahko rečem razumljivo, poljudno razložil vse dogajanje in vsebino glede tega našega predloga za ustavno revizijski postopek. Bilo je tudi v stališčih slišati nekaj zanimivih izzivov, vprašanj in tudi slišati, da nas nekateri v naših odločitvah ne razumejo. Morda je na prvi pogled res nerazumljivo, ker mi smo šli s tem ustavno revizijskim postopkom glede spremembe imenovanja vlade v smer pohitritve in poenostavitve res iskreno, ampak kaj je ključno? Poglejte. Mandat traja štiri leta, zdaj smo eno leto pred volitvami. Mi smo ta predlog predstavili septembra 2022, vložili pa z ne 60, ampak 56 podpisi, kot je rekel kolega Jožef Horvat, aprila 2023. Zdaj pa smo, danes je 6. marec, 2025, eno leto pred volitvami. Kaj ste počeli, spoštovana koalicija, ki zdaj nekako skuša nas narediti za grešnega kozla, nas obtožiti, da smo spremenili zdaj te zadeve, ampak poglejte kaj ste počeli dve leti?

konstruktivnejših potez, ampak poslušajte, zdaj je prepozno. Predvsem, pa se je kontekst, naš političen kontekst v Sloveniji precej spremenil. In to je ključen vzrok temu, da mi in tudi jaz osebno danes tega predloga za začetek ustavno revizijskega postopka na tem področju ne bom podprl. Mi tega ne podpiramo več. Zakaj? Zato ker je politični kontekst drugačen, ker se je zgodilo toliko kršitev, ki jih je kolega Jožef Horvat, lahko rečem po vrsti naštel, pa mislim, da niti ni vseh zajel. Toliko stvari se je zgodilo zdaj v teh dobrih dveh letih, odkar smo predstavili ta predlog za spremembo Ustave, da ni potrebnega političnega zaupanja in vzdušja v tem parlamentu, žal, da bi se lahko tako pomembne spremembe, ki pa je potrebna, dejansko lotili. Poglejte, in tu je odgovornost na vas, spoštovana koalicija, ki nosite največjo politično moč, ki nosite največjo odgovornost, ki pravzaprav nosite odgovornost za upravljanje te države. In zaupanje je bilo zapravljeno. Ko enkrat zapraviš zaupanje, si ga je težko spet pridobiti in zato v Novi Sloveniji trdimo, da te spremembe so potrebne, ampak bodo očitno morale počakati na nek nov sklic, kjer se bo zgradilo to potrebno politično zaupanje in konstruktivna drža koalicije do opozicije in tako naprej in kjer bodo odprta vrata za, lahko rečemo, čisto iskren, širok politični dogovor glede tega, kakšen politični sistem želimo. In kako ga bomo spremenili. Jaz sem pozorno poslušal tudi danes stališča, zanimivo in tu se pridružujem kolegu Horvatu, da ne bo pomote, tule danes so koalicijske stranke, plus še ena od opozicijskih poslanskih skupin napovedale, da bodo podprle ta ustavno, začetek ustavno revizijskega postopka. Lepo,

Torej podpore temu predlogu ni, da ne boste zavedeni tisti, ki spremljate zadevo, da zdaj mi rušimo. Koalicija ni opravila svojega dela, izgubila je dve leti, več kot dve leti in treba bo počakati na nov mandat, ko bo vzdušje zaupanja

Hvala, podpredsednik. Ja, brez podpore Nove Slovenije, dvotretjinske podpore predlogu Nove Slovenije ni, to je res. Ampak po navadi tisti, ki se podpiše pod nek predlog, v njega verjame in ga podpira do konca in poskuša najti podporo. Danes govorimo o spremembi Ustave, o najvišjem aktu, ki ga imamo v tej državi. Ne govorimo o užaljenosti ene stranke, druge stranke, o gorečnosti njihovih odnosov, govorimo res o resni materiji ne o užaljenosti posameznih politikov. Ampak ravno tukaj je ključ in eden izmed problemov v slovenski politiki, da nekateri pač pustijo te osebne zamere, da vplivajo na odločitve, ki dejansko lahko izboljšajo delovanje naše države in, še bolj pomembno, delovanje države za državljanke in državljane. Slišali smo nekaj razlogov, zakaj predlagatelj svojega predloga ne podpira več. Lahko ste zaznali v stališčih sicer, da štiri stranke, ne stranke, poslanske skupine v tem Državnem zboru podpirajo predlog. In seveda s podporo predlagatelja, kar včasih jemljemo za samoumevno, očitno zdaj več ni tako, bi seveda ta ta vsebina uživala dvotretjinsko podporo. Kaj so bili navedeni argumenti? Vlada ni dala mnenja temu predlogu za spremembo Ustave. To je izjemno tehnokratska opazka, katera gotovo ne more biti ovira za to, da se na tej točki, ko odločamo še o tem, če bi se sploh začel postopek, nadaljuje s tem. Če si predlagatelj želi mnenje Vlade, zagotavljamo tudi lahko kot koalicijska stranka, da bomo na naslednji Ustavni komisiji, če bo to šlo naprej, pač dali sklep, naj Vlada da mnenje, ni problema. To gotovo ne more biti nek faktor, ki ovira sprejetje. Drugi razlog je bil, ni več gorečnosti za te spremembe. Mi se pogovarjamo o spremembi ustave. A res vpliva na sprejem tega ali ne, kako goreče nekdo to zagovarja? Jaz sem nova v politiki, pač meni to ne pije vode. In še zadnji argument: političen kontekst ni pravi, beri ena stranka je užaljena. Razumem, pa mislim, da ni utemeljeno. Mislim, da imamo tri verzije, ki jih je predlagala strokovna skupina, ni jih predlagala Svoboda, na prošnjo koalicijskih strank jih je oblikovala strokovna skupina. Tri strokovne variante. Vsaj za eno je bila danes izražena podpora, če bi se predlagatelj strinjal, seveda dvotretjinska podpora za sprejem in izboljšanje naše Ustave. In jaz menim, da kot poslanke in poslanci tega Državnega zbora je naša dolžnost, da vedno glasujemo za najboljše možne rešitve, posebej ko pa gre za take zgodovinske priložnosti, ko se obeta dvotretjinska večina. Tako da danes res ni še končno glasovanje, je samo tisto glasovanje za začetek postopka in je še priložnost za izboljšanje predloga. Mi, kot smo napovedali v Svobodi, bomo to podprli in smo se pripravljeni naprej pogovarjati, podpreti katerokoli od teh treh rešitev, ki jih je nakazala strokovna skupina. In morda celo tudi še kakšna stranka tekom razprave ugotovi, da se pa še da to zadevo rešiti. Hvala.

Jaz sem večkrat citiral enega od očetov slovenske Ustave doktor Franceta Bučarja, ki je, če ga parafraziram,

Ustava namreč temelji na konceptu pozitivističnega pogleda na svet, brez katerega ni blaginje, hkrati pa predvsem ekonomija ureja na predpostavki, da je svet neomajen, kar seveda ni res. Skratka, gre za zadeve, ki jih ni mogoče odpraviti, spremeniti z nobeno popravo ustave, ampak le s korekcijo položaja človeka v svetu. Ustava lahko temu le sledi. Naša ustava je torej povsem aktualna in sodobna. Ena od njih je prednost, ki je bila v vanjo zapisana povsem namerno, pa je, da preprečuje lahkotno in brezskrbno menjavo oblasti. Organizacija oblasti, ki zagotavlja čim večjo trdnost, je bila za novo družbo, ki je tako rekoč brez izkušenj nastala po državljanski vojni, ključna." Doktor France Bučar ob 20. obletnici ustave. to so besede iz leta 2011, ko je eden izmed očetov slovenske ustave doktor France Bučar zapisal te besede. Ključne zadeve. Ki jih danes lahko, bi rekel v teh razpravah lahko bi rekel, obravnavamo, so predvsem pri teh spremembah Ustave, ki ste si jih zamislili, predvsem v koaliciji, povezane s tem, da ustavna parlamentarna demokracija, ki jo Slovenija pozna, da lahko bi rekel izgublja del teh pristojnosti. Jaz se strinjam in tudi bil sem večkrat v Ustavni komisiji, bil sem celo podpredsednik v svojem prvem mandatu, imamo nekaj problemov z imenovanjem vlade. Tukaj mislim, da se strinjamo. Zdaj, če bi pogledali neke zapise, ki so se selili, v čem je problem teh sprememb ali pa zaradi česa v bistvu te spremembe lahko začnemo uveljavljati. Torej v neki razpravi v ustavno revizijskem postopku je imenovanje ministrov v državnem zboru je za parlamentarni sistem neobičajno oziroma ga parlamentarne države ne poznajo. Predsednika vlade tukaj, sam mislim, da je največji problem in zaradi česa neki. Začetek debate o teh ustavnih spremembah podpiram, je zaradi dvojnega glasovanja o vladi, torej, da ga podpre druga koalicija kot recimo minister, kar se tudi lahko zgodi, kar občasno vnaša negotovost celo glede tako temeljnega vprašanja, kot je vprašanje o tem, kdo sploh dejansko podpira vlado in kdo ne. Jaz mislim, da je to en argument zdaj, česa moramo debatirati. Postopek oblikovanja vlade je dolgotrajnejši, manj učinkovit, kot bi lahko bil. Jaz mislim, da se tudi tukaj lahko strinjamo, torej to dvojno glasovanje. Zdaj mi imamo zelo zanimivo to, lahko bi rekel, ko pride po volitvah, lahko bi rekel, imamo predsednika vlade. Imamo lahko že tukaj v prvem glasovanju izvoljenega mandatarja, tako imenovanega predsednika Vlade, ki komaj nad tem, ko je bil izvoljen, začne iskati svojo ekipo, v drugi fazi torej predstaviti svoj program. Ministri imajo hearing, torej imajo zaslišanje pred pristojnimi parlamentarnimi odbori in na koncu torej imamo v okviru tega še enkrat glasovanje o vladi. Ta del se mi zdi po vsej verjetnosti, po mojem mnenju, razumevanje tudi zgodovinskega razumevanja, tudi to, kar piše doktor Bučar, lahko bi rekel temeljni problem, zaradi česa morda bi lahko v neki fazi šli v spremembo, torej teh členov ustave, ki govorijo o imenovanju Vlade, pa nenazadnje tudi o interpelacijah. Zdaj, kar se tiče interpelacije ministrov, marsikdaj, glejte, neka koalicija. Kljub temu, da ugotovimo, da so ti ministri naredili velike napake v zadnjih letih, lahko tudi laži, podajajo neke zadeve. da nekako koalicija v nekem črednem nagonu drži skupaj, jo ohranja pri življenju. In predsednik Vlade in tudi poslanci, ki podpirajo ta del neke koalicije, torej neke Vlade, držijo skupaj in te napake torej ne popravijo. Videli smo tudi v tem mandatu številne interpelacije, ki so se izkazale, lahko bi rekel v narekovajih, za neuspešne. Kasneje pa, ko je šlo še enkrat, ko je bil pritisk tudi nekaterih medijev na te kandidate velik, da so ti kandidati vseeno priznali neko odgovornost in na koncu odstopili sami, ali pa na poziv tudi predsednika vlade. mislim, da pa je interpelacija pomembno orodje v slovenski, lahko bi rekel, krhki demokraciji in jemlje moč predsedniku Vlade v tem, ko je ne samo kritičen do svoje Vlade in ko bo, ko prihaja do nekaterih zadev, kjer nek minister dela

iz dneva v dan imamo slabše številke. Kar se tiče zdravnikov, medicinskih sester v javnem zdravstvenem sistemu, ki ga dodatno razgrajujejo, in pri tem, kar sledimo, lahko bi rekel nekaterim korakom, ne samo kritično, držimo skupaj, glejte, moramo preživeti. Nekako tako deluje potem neka vlada in seveda del koalicije, ki je tudi v parlamentu in ki jo podpira. Imeli smo ministrico za digitalno preobrazbo, ki je ne samokritično, lahko bi rekel, delala napake za napako, zavajala javnost, je lagala, na koncu imamo še vedno računalnike v skladiščih, ne razdeljene. Med tem časom so potekli vsi roki, zahteval nobene resne odgovornosti, in na koncu vidimo, da ta instrument interpelacije je potreben predvsem v Krki, demokracija, kjer tega "gentleman egreement", kot ga poznajo dolgoletne države, ki imajo to tradicijo, kjer tudi lahko vidimo dolgoletno sodelovanje, nenazadnje tako levih in desnih strank, bi rekel, kreirajo neke vlade, ki so vlade narodne enotnosti, ko gre za pomembne spremembe neke države, družbe na nekaterih področjih, in kjer lahko odgovarjajo trenutnim prostoru in času, v katerem živimo. Mislim, da prostor in čas v tem trenutku zelo pomemben, predvsem z varnostnega vidika, pa tudi iz razvojno-tehnološkega vidika v tem smislu, da Slovenija morda naredi kakšen korak naprej. V preteklosti smo v Slovenski demokratski stranki zaradi tega podpirali nekatere spremembe za začetek postopka. Tukaj smo še predlagali tudi 111. člen spremembe Ustave. Naj povem, da je naša rešitev, ki smo jo predlagali v Slovenski demokratski stranki v preteklosti, govorim v zadnjih 15 letih, kjer smo se sami soočali, ko smo vodili tri vlade, bila na ta način, da

z enim glasovanjem odloča o celotni vladi, kandidati za predsednika vlade, pa bi morali torej biti predlagani, torej tu že pred prvim glasovanjem. To je tisto, kar se mi zdi pomembno, ker veste kaj ugotavljamo. Imamo nekoga, ki ima neko večino. Ki ga imenujemo za mandatarja in kasneje, kasneje išče, lahko bi rekel, po vseh vogalih dobesedno ministre kot sedaj, ko se dogaja, ko se tudi dogaja ta problem, kjer vidimo, da kandidatov z zunanjega sveta, lahko bi rekel ni in kjer se iščejo dobesedno kandidati v sami koaliciji, ki so bili prej poslanci. Tukaj je ta problem, ki nastopi in zaradi tega se mi zdi pomembno, meni se že zdi pomembno v času volitev, da nekdo predstavi resen strokovni svet, da predstavi, kdo bi bili lahko, katera ekipa bi lahko prevzela vlado v neki državi in to je resen parlamentarizem, to je resen večstrankarski sistem in tako počnemo v Slovenski demokratski stranki. Imamo nek resen strokovni odbor, nabor ljudi, ki svetujejo, del tudi poslancev, predsednikov odborov, ki sodelujemo s strokovnim odborom in kjer lahko, bi rekel, ključne programske rešitve sooblikujemo, ali smo v opoziciji, pa tudi v času, ko smo v koaliciji, in na ta način bi recimo po našem predlogu spremembe teh členov Ustave, šli torej v eno glasovanje, šli bi za to, da bi sam predsednik oziroma tisti, ki ima, ki ima mandat za sestavo Vlade s strani predsednika države že pripravil, lahko bi rekel, svojo ekipo. Za to, da se zavedamo ali je torej tudi sam mandatar, ali je to človek, ki je kompetenten, ki nas združuje. In danes, spoštovane kolegice in kolegi, smo v 21. stoletju, v 21. stoletju zmaguje ekipe, ne zmaguje posameznik, ampak zmagujejo ekipe. Iz tega načela lahko rečem,

ta sistem dvojnega predsednika Vlade, ki ga imamo sedaj, imamo predsednika Vlade z neke prejšnje sestave, imamo, v enem obdobju mandatarja, ki je že dobil, lahko bi rekel, ki je prestal glasovanje v Državnem zboru in ki išče, lahko bi rekel, neko svojo, svojo ekipo. In v tem trenutku imamo torej dva predsednika vlade, nekoga v odhajanju, nekoga, ki ima samo mandat za sestavo vlade in ki še išče Vlado in jo sestavlja, ima tudi številne probleme na tej poti. Marsikdaj se lahko zgodi tudi in se je že zgodilo, kako dolgo sem jaz tu, da kateri od ministrov ni prestal samega hearinga ali pa je prišlo do nekaterih informacij s strani medijev, da ima kar nekaj nahrbtnika pred tem in je nekako odstopil, še pred hearingom in tako naprej. Torej, to je ta mrtev tek, o katerem govorimo sama rešitev Slovenske demokratske stranke torej bi šla v tej fazi. Fazo, ki pa jo vi predstavljate, krepitev predsednika republike, je pa zelo zanimiva. Jaz vidim, da to krepitev predsednika republike postavljate v številnih ustavno revizijskih postopkih, ki ste jih začeli in je zelo zanimivo. Lahko si predstavljamo najbolj enostavno, aha, Levica je v vseh teh letih dobila predsednika republike, torej najboljše je, da predsednik republike to dela, ker je v bistvu naš, ker izhaja iz našega političnega sistema. z našim, z našo, politično filozofijo in zaradi tega je v bistvu to nek podaljšek. S tem krhamo, lahko bi rekel, parlamentarni sistem, dejansko oblast ljudstva v tem sistemu in Slovenija, kot sem povedal danes na začetku, ko sem citiral enega od očetov slovenske Ustave, profesorja doktorja Bučarja, torej ne potrebuje takega sistema. Zaradi tega je bil že na začetku imenovan, lahko bi rekel parlamentarno ustavni, kot pravi doktor Jambrek, parlamentarna ustavna demokracija in zaradi tega ima predsednik republike omejeno odgovornostjo, ki mu jo prav tako nalaga Ustava, in zaradi tega v bistvu sam osebno že iz tega, iz tega zgodovinskega konteksta imenovanja, samega konstituiranja prve slovenske Ustave, tega ne morem podpreti, ker se mi zdi, lahko bi rekel, v eni smeri celo nevaren precedens, taki ustavno revizijski postopki, ne gre za to, gre tudi za omejevanje sodnikov in tako naprej. Torej, tudi tam sem nekako debatiral zelo podobno. Slovenski sodni sistem, kot veste, je dobesedno prišel,

po koncu hladne vojne, ko se je Nemčija združevala s svojo Vzhodno Nemčijo, lahko bi rekel, v Vzhodni Nemčiji so bili večinoma sodnikov, ki so bili stari več kot 40 let, odstranjeni iz pravosodnega sistema, lahko so delali kakšne druge funkcije v pravosodju, niso pa mogli biti več sodniki. V Sloveniji, jaz bi rekel, tega očiščenja slovenskega sodnega sistema nismo doživeli in zaradi tega je bilo takrat pomembno ustavno vprašanje, ker je doktor Bučar bil tudi nasprotnik tega, da se v sodnikih torej imenujejo v samem parlamentarizmu. Če že odločajo v imenu ljudstva, potem jih naj predstavniki ljudstva tudi imenujejo. Zaradi tega je to tako pomembno in zaradi tega, zaradi česar so moji temeljni argumenti, zaradi česa teh sprememb Ustave ne morem spremeniti. na koncu lahko rečem, hudič je v niansah, hudič je v podrobnostih in tu je tista bistvena sprememba, zaradi česa so vaše rešitve za spremembo tega, teh treh členov Ustave, 112., 114., 118. člena neka posebnost, torej so velika nevarnost. jaz bi rekel za slovenski, slovensko ustavno parlamentarno demokracijo. Najlepša hvala. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Andrej Poglajen, izvoli. ANDREJ POGLAJEN (PS SDS): Ja, predsedujoči, hvala za besedo. Zdaj, uvodoma bi se na kratko navezal na stališča nekaterih poslanskih skupin. Uvodoma je bilo s strani predstavnice Levice rečeno, da sicer niso podali podpisa k zakonu, ampak da zakon podpirajo oziroma k predlogu sprememb, se opravičujem, ampak da predloge spremembe Ustave podpirajo samo zaradi z vidika, kar se je zgodilo v koncu leta 2022, ko nas, ko smo imeli tri referendume o zelo pomembnih vprašanjih.

nasprotovanja drugim političnim strankam tudi mogoče, odloča, kako bo glasoval o spremembah temeljnega, temeljnega dokumenta naše države, se pravi fundamenta naše demokracije. Ko govorimo o teh stvareh, moram reči, da danes v večini razprav koalicijskih poslancev ni bilo veliko vsebine, večinoma je bilo nekih opazk na opozicijske kolege iz Nove Slovenije. Pa vendarle, glejte, ko govorimo o spremembah Ustave, moramo najprej izhajati iz pravice naroda do samoodločbe, do pravice naroda do odločanju, o odločanju o aktivnem in pasivnem sodelovanju v političnih odločitvah oziroma izbirah, kar se tiče samih političnih odločevalcev. In najbolj reprezentativen izmed vseh inštitucij, izmed vseh vej oblasti je ta dom tukaj. Ta dom tukaj smo izvoljeni posamezniki in posameznice širom Slovenije iz različnih političnih mnenj, političnih prepričanj, političnih strank in to je tisti dom, kjer naj bi se dejansko, kot ga poimenujemo, hram demokracije, kjer naj bi se spodbujalo to, kar, na čemer je naša domovina zgrajena. In kot sem že omenil v stališču, bom rekel, nekega a priori stremenja k nemškim ureditvam, nemških, nemškega ustavnega reda nikoli ne bom podpiral. Zavedam se, moj profesor ustavnega prava na fakulteti je bil eden izmed snovalcev slovenske ustave gospod Jambrek in zavedam se, da so ti gospodje, ti temeljni očetje slovenske ustavne ureditve, tudi svoje prvinskosti iskali v nemški ureditvi. Ampak glej ga zlomka, tudi avstrijski sistem išče velik del svojih pravnih utemeljitev, pravnih pravnih temeljev v nemškem sistemu, pa vendar še vedno imajo svoje specifike. avstrijski sistem pozna predmet interpelacije ministrov in nikoli niso razglabljali o tem, da bi ta predmet umaknili. Zakaj? Ker se zavedajo, da lahko tako določene tematike, ki ne zadevajo celotne vlade, zadevajo pa resor določenega ministra, naslovijo in da lahko osebo, ki po mnenju večine v parlamentu ne vodi omenjen resor pravilno, ga pač lahko z glasovanjem odstranijo. In kolega Breznik se je že dobro dotaknil tudi tematike, kar se tiče prenašanja funkcij na predsednika oziroma predsednico države. Mislim, da tudi v nekaterih drugih predlogih sprememb vidimo, da se tendenca koalicije dviguje k temu, da se več in več poudarka da na predsednico oziroma predsednika države. Mislim, da je to za parlamentarno ustavno demokracijo kot je Slovenija kontradiktorno temu, k čemur bi morali stremeti. Funkcija predsednika države v Slovenija je, v Sloveniji je protokolarna, poleg tega, da je vrhovni poveljnik naših vojaških sil. Ampak po drugi strani pa s tem prihajamo v podobnost sistema kot smo ga videli v zadnjih desetih letih recimo v Srbiji, kjer vemo, kakšna je tam situacija. Aktualni predsednik države tam si je v času svojega mandata, svojega svoje premierske funkcije prenesel veliko funkcij na predsednika države in danes opravlja funkcijo predsednika države, medtem ko pozicija v parlamentu pač nima več določenih zakonskih, ustavnih možnosti, da bi nekatere stvari sprožila skozi postopke v skupščini skupščini oziroma njihove v njihovem parlamentu oziroma skupščini. Tako da taki postopki so, lahko pridejo do zelo kritične točke in tega se v Slovenski demokratski stranki zavedamo, zato predlogov, ki bodo dodajali večja pooblastila, funkciji predsednika države, ne moremo podpreti. Naslednja stvar, ki je bistvenega pomena, ko govorimo o 114. členu Ustave, ki jo sprememba poskuša nasloviti, da z zakonom ne bomo več imeli možnosti oziroma da vlada ne bo imela z zakonom možnosti reorganizacije vlade, ampak da bo to postalo nekako arbitrarno znotraj vlade. Glejte, če se vrnemo leta 2022, takrat smo govorili o zelo pomembnih odločitvah. Širjenje ministrstev

in to, take stvari, mora imeti pravico tudi narod, da odloča o njih, ne sme pa biti arbitražne odločitve, odločitev samo s strani izvršilne veje oblasti. Kajti, če pogledamo celoten zakonodajni proces, tudi kasneje pri odločitvah Vlade, seveda ali govorimo o proračunu ali o drugih zadevah, je ta zbor tisti, ki da končno soglasje. Ta zbor, kot sem pa že povedal, je najbolj direktno reprezentativen del znotraj zakonodajne veje oblasti oziroma samih vej oblasti v Sloveniji nasploh. Tako da, še enkrat, kot sem povedal v stališču, Slovenska demokratska stranka tega predloga ne bo podprla. Smo pa vedno pripravljeni za debato o o ustavnih spremembah, kajti definitivno ni vse. Ni. Vsekakor bi moralo biti in mislim, da lahko le skozi konstruktivne debate to spremenimo. Hvala lepa.

o katerih smo bili, očitno sem bila tudi jaz narobe razumljena. Rekel je, da v razpravah koalicijskih poslancev ni bilo veliko vsebine, in drugo, da on podpira, da predsednik vlade neposredno imenuje ministre in zato tega predloga ne bo podprl. Prvo, ja, vsebine morda cele nismo prebrali, pa zdaj ugotavljam, da bi jo mogoče mogli na glas, ker del tega osnutka ustavnega zakona, o katerem zdaj na široko razpravljate, kako vi podpirate, da direktno predsednik Vlade imenuje ministre, kaj piše v predlogu strokovne skupine, variantni predlog prvega odstavka v 112. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: ministre imenuje in razrešuje predsednik Vlade. To piše v tem predlogu. Ja, očitno bi mogoče res morala iti člen po člen v vse variantne predloge, ker so bili res trije, kot sem to povedala, ampak jaz niti res ne pričakujem podpore SDS na to temo. Bi pa izpostavila pač res nekoherentnost teh argumentov in v bistvu dokaz, da si predloga niso prebrali in niso konstruktivno pristopili, ker v tem primeru bi lahko na podlagi te variante, ki je na tej točki vključena in govorimo samo o začetku postopka, začetek postopka za spremembo Ustave. podprli, ker tako goreče zagovarjajo to varianto. Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Lena Grgurevič, izvoli. moram to omeniti, da res se mi zdi nekako neokusno to zlorabljanje imena profesor Bučarja, ki ga sama neizmerno cenim, tako kot druge,

citirajo. To so ljudje, ki imajo resnično takšne vrednote, da se mi zdi nekako neokusno, da se vedno znova določeni poslanci njihova imena izrabljajo. Če bi bili mogoče poslanci desnice na predavanju, en je bil iz NSi na ljubljanski pravni fakulteti, kjer je več, bom rekla, očetov slovenske ustave sedelo pred kratkim, bilo je predavanje o pričetku pisanja osnutka ustave in tako naprej, se pravi, to so bili ugledni profesorji, doktorji, Matevž Krivic, gospod Hribar Jambrek, Grad, in tako naprej. Skratka, izjemno zanimivo predavanje, ki so sami že v debati povedali, da seveda so tudi sami že takrat imeli določene pomisleke, tudi drugačne predloge, opisovali, kako je vse skupaj nastajalo in podobno. Tako da, kako je rekel točno profesor Bučar, da v bistvenem je naša Ustava odlična in to drži. V bistvenem je naša Ustava izjemno dobro napisana in ne potrebuje 18. Vendar so že ob začetku imeli tudi drugačne predloge, sedaj smo pa kar nekaj desetletij že za tem, kaj ne. ne. Kaj se v različnih postopkih v tej sestavi Državnega zbora naslavlja vemo, kar nekaj stvari. Jaz moram reči, da sem tukaj izjemno razočarana nad poslanci poslanci NSi, ki so, jaz zdaj ne vem ali izgleda, da za namene samo določenega kupčkanja, kateremu smo bili priča. Torej, Torej, na začetku se izražali kot neki podporniki določenih postopkov, sedaj pa kar po vrstnem redu vse skupaj pada. To je, se pravi, tako požirati besedo je resnično nemoralno. Tudi vemo, preferenčni glas sedaj, kar so celo volivci v izjemno visokem številu na referendumu podprli, da politika ne more imeti takšnega vpliva in da je prav, da ljudje lahko vplivajo tudi na to, kateri poslanec bo izbran v okviru določene stranke, ker vemo, da si tako lahko stranke poslušne poslance nastavljajo v izvoljive okraje, kar ni prav. In prav bi bilo, da bi ljudje imeli vpliv ne ne samo na to, katere stranke se izvoli, ampak tudi kateri poslanci. Tudi tukaj so poslanci NSi že odtegnili in podporo. In resnično se mi zdi. Velika škoda in pa seveda nek izkaz o njihovih resničnih namenih. Zakaj bom jaz podprla te spremembe? Ministrstva se sestavljajo, torej predlog seveda za začetek sprememb, kateri se tekom nadaljnjih postopkov seveda bi še lahko celo spreminjali. Ob začetku, da bom nekako čim bolj enostavno razložila, podeli ljudstvo pač oblast, bom rekla, novi vladi, pričakujejo spremembe, pričakujejo hitre, čim čim hitrejši zagon dela, neko učinkovit pričetek delovanja, uveljavljanja določenih sprememb, ki jo od neke novoizvoljene oblasti politične pričakujejo. Potem pa se začnejo tukaj drame v Državnem zboru. takšnim zlorabam postopkov, najrazličnejših, kot jih gledamo v tej sestavi, pač res nismo bili priča. Se pravi, že na začetku referendumi o tem, kako bi naj predsednik Vlade sestavljal svoja ministrstva ali ne. Jaz menim, Jaz menim, da je prav, da predsednik vlade, ki dobi mandat, določi svojo ekipo, organizacijo dela, on je odgovoren za to. In te brezplodne ure in dneve in tedne in mesece, ki jih tukaj izgubljamo, vedoč, da opozicija nima glasov, da s svojimi predlogi ne bo uspela, medtem ko bi lahko ta Državni zbor učinkovito delal za državljanke in državljane mi izgubljamo tedne in mesece za brezplodno razpravljanje. Seveda pride tukaj do nekega medsebojnega obtoževanja na najnižjih ravneh. To vse skupaj je neodgovorno in to ni to, k čemur so se naši ljudje, levi in desni, složno zavezali ob osamosvojitvi. Ni važno, katerega boga moliš, ni važno, ali ga sploh moliš ali ne, ali imaš skupne vrednote in cilje, katerim smo se zavezali. In ti so enaki za vse, zame tudi krščanski. Torej, deset božjih zapovedi. To velja enako za vse, ali jih spoštuješ ali ne. In dejstvo je, da se prav takšno neučinkovito delo, možnosti izigravanja, pa interpelacije, pa razrešitve, pa kaj smo zdaj gledali, razrešitev ene najbolj najbolj poštenih poslank v vseh mandatih dosedanjega Državnega zbora, pa takšne zadeve, s tem izgubljamo čas in delo.

Pa to je norišnica. Poslušajte, ljudje za to ne plačujejo poslancev in za to je potrebno, da se določene spremembe, ki bodo učinkovito naslavljale delo, predsednik Vlade je izvoljen, nova oblast je izvoljena, predsednik Vlade izvoljen, naj si organizira ekipo, ki naj začne delati. Ne pa, da bomo mi najprej tu razpravljali, razumete, tedne in mesece kdo pa kako, pa iskali, pa diskreditirali kandidate za ministre, pa ne vem kaj vse. Bedarija. On je odgovoren, naj dela. Če ne bodo ljudje zadovoljni, bodo na volitvah, na volitvah to svoje nezadovoljstvo izkazali in in to je to. Vse to, kar pa jaz gledam tukaj. Medtem ko v ozadju tisti, ki že 30 let kroji, krojijo usodo te države

bi sproducirale. Ljudje naj dobro premislijo. Kdo je lahko edini odgovoren, da smo tu, kjer smo. Katere stranke so to lahko, verjetno ne Svoboda, ki je začela naslavljati težave v tej državi, ki je že izvedla reformo plačnega sistema, se pravi, ni več nesramno nesramno nizkih plač, ki je izvedla rekordne dvige pokojnin, ki naslavlja razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, medtem, ko Fides za desnico štrajka in še povečuje tako zaostanke in tako naprej. Naj ljudje racionalno premislijo, kdo je lahko odgovoren, kdo dela in kdo je tisti, ki je prvi začel. določene spremembe, ki se leta in leta niso mogle do te vlade načeti. Tako da sem za učinkovito delo, zato menim, da je potrebno podpreti možnost teh sprememb in seveda mi je žal, ker izgleda, da so spet besede požrte in do tega ne bo prišlo, žal, naj ljudje poslušajo, poskušajo to ozavestiti, tudi tisti na desnici, ki bi pa želeli svoje poslance izbrati in vplivati na to, da bi magari znotraj SDS ali pa znotraj NSi bili drugi poslanci namesto teh, kjer so. Hvala. Hvala. Preden dam besedo nazaj, vas moram opozoriti, da ne gre za nobeno izigravanje, dokler se spoštuje Poslovnik, pravilnike in zakonodajo, pa tudi Ustavo. Tako da vnaprej prosim, da ne komentirate v smeri, da se nekaj izigrava, če se uporablja striktno določila, ki jih Poslovnik navaja. Naslednji dobi besedo gospod Jože Tanko. JOŽE TANKO (PS Zdaj, jaz moram najprej ugotoviti, da ko smo sodelovali na Ustavni komisiji, da dve od treh koalicijskih strank praktično v razpravah, ko smo obravnavali te predloge na treh ali štirih nadaljevanjih te seje, sploh niso sodelovali, niso razpravljali, niti ene, ne Levica ne Socialni demokrati, kar pove o tem, kako so, kako oni krvavijo za to ustavno spremembo. Tudi danes so se vsi poslanci preostanka koalicije odjavili od razprave, niti eden ni razen stališč, ni razpravljal in nismo slišali nič. Toliko o tem, kakšna je pravzaprav podpora, argumentirana podpora za ta predlog, argumentacije ni. Drugo, kar je, moram pač opozoriti ali pa povedati, da smo v situaciji, ko je politika, vladajoča politika, postala zelo nekredibilna. Veste, če ste v Državnem zboru v stanju podpreti nekoga, ki dokumentirano dokazano laže, potem ste pač zašli. In tudi vse te interpretacije Ustave in zakonov, ki smo jim bili priča v tem mandatu ne govorijo v prid, da bi se lotili in dali podporo katerikoli spremembi Ustave. Tam pač ni nobenega potrebnega zaupanja, zato ker v tem Državnem zboru praktično ste porušili ugled in integriteto in pač na osnovi tega zagotovo ni možno sodelovati v takih projektih. To si pripišete sami, sami sebi. Drugo, kar je glede tega predloga in tudi nekaterih drugih predlogov sprememb Ustave v tem mandatu, so ti predlogi taki, da izrazito slabijo moč izvoljenih, to se pravi moč Državnega zbora, pa naj gre to za to spremembo Ustave, ki je danes na mizi, naj gre to za spremembo Ustave, ki zadeva Ustavno sodišče, naj gre za spremembo Ustave, ki zadeva problem sodstva. Vsi ti trije projekti so taki in za njimi je stala intenzivno tudi koalicija, da slabijo moč Državnega zbora. Veste, če vi neko odločanje prenesete na predsednika republike, ki bo izvršil samo imenovanje oziroma bo samo podpisal, pač je to nekaj drugega kot razprava in glasovanje v Državnem zboru o sestavi vlade. To je čisto nekaj drugega. Predsednik republike, ko bo dobil ta predlog na mizo, po tem vašem predlogu nima druge možnosti kot da ga samo podpiše, ne more ga zavrniti, ne more zahtevati spremembe, ne more zahtevati nič. Protokolarno se bo ta postopek imenovanja vlade speljal, nobene vsebinske odločitve ne bo. Ko smo tu v Državnem zboru, lahko o tem razpravljamo in povemo svoje mnenje o vsakem posameznem kandidatu in tudi o konceptu dela vlade brez problema. Ker pač v tem primeru bo mandatar dobil neomejeno moč, neomejeno moč, on bo tisti, ki bo o vsem odločal tukaj, bo imenovan recimo, izglasovan in bo potem on prinesel listo predsednici republike, ki jo bo podpisala. Mi vemo, da je potrebno v teh primerih opraviti razprave. Smiselno bi bilo, da glasujemo o mandatarju z njegovo listo enkrat na seji skupaj, toliko da vemo, kaj imamo na mizi. Mi smo mnogokrat pač razpravljali in ugotovili, da kakšen izmed kandidatov pač ne izpolnjuje pogojev. To se je pač ugotovilo na hearingu in pač odločitev predsednik in v tem primeru, ko kakšen izmed kandidatov na hearingu ni dobil zadostne podpore, pomeni, da ga tudi potencialna oziroma bodoča koalicija ni podprla, ne samo opozicija in pač predsedniki, mandatarji so vztrajali, da takega kandidata potem niso predlagali za ministra. V primeru, ko pa je, ko o vsem odloča predsednik vlade,

ki ni dobil podpore na hearingu, bi pomenilo določena trenja v koaliciji, to se pravi vsaj ene ali druge koalicijske stranke na glasovanju o sestavi vlade. Zdaj v tem primeru se temu elegantno izogne in tega pač ni več. Druga stvar, kar je, je tudi tole, da ni več interpelacije posameznega ministra. Zdaj tega predloga ni mogoče podpreti. Zdaj ta predlog pomeni kolektivizacijo krivde in je edina možna vložitev interpelacije proti vladi. to je nerealno, to je neracionalno. Zakaj bi zaradi enega posameznika izmed, ne vem, 12, 15 sesipal vlado, če se lahko moteče, ne vem, kolo, ki je vpeto v razne zgodbe pri porabi, ne vem, proračunskih sredstev, pri takih ali drugačnih nakazilih in tako naprej, lahko zamenja brez problema?

Ker o tem odloča predsednik, ne koalicija, ne vodje koalicijskih strank, ampak predsednik vlade suvereno. Če je to dobro za Republiko Slovenijo, jaz mislim, da ni. Tudi ti primeri, ki zdaj prihajajo z razno raznimi razpisi in podobnimi zgodbami, pač kažejo na to, da predsednik, niti koalicija sploh ne reagirajo več na te objave, na te dokaze. Ni se zgodilo nič glede Litijske, ni se zgodilo nič glede vrednotenih investicij, ne vem, v železniške postaje, ni se zgodilo nič, ne vem ali pa se ni zgodilo nič pri teh zadnjih razkritjih na Erarju, in tako naprej. tudi če želi koalicija pokazati nek resen obraz, mora odreagirati in pač vse to, kar je problematično, enostavno porezati. Zdaj ta predlog za spremembo Ustave podpira tudi predsednica republike, logično, tam se ji bo dalo neko fiktivno vlogo, ker bo svečano z zlatim peresom podpisala nek akt o imenovanju, odgovornosti ni pa čisto nobene, čisto nobene. V Državnem zboru, če glasujemo o Vladi in razpravljamo o Vladi, imamo odgovornost za tisto, kar povemo, predsednica republike po tej ustavni spremembi ni imela nobene odgovornosti, samo vse se bo umaknilo nekam v predsedniške dvore in se tam ta svečanost opravila. Državni zbor je izvoljen na splošnih volitvah in vsi nosimo, tisti, ki smo izvoljeni, nek mandat in tudi neko odgovornost. Tisti, ki želite trajno delati ali pa dlje časa delati v politiki, nosite še večjo odgovornost. Tisti, ki pa vstopajo v politiko za to, da bodo v enem mandatu pač pobrali vse, kar se da, tisti pa nimajo perspektive in rabijo enostavno take rešitve s katerimi se bodo zaščitili. Skratka, jaz vem, da je problem, kar zadeva imenovanje Vlade, že dolgo časa sem tudi eden izmed tistih podpisnikov v preteklosti, ki sem dal vsakič, ko je bilo treba, podporo, tudi prvopodpisani sem že bil. Ampak problem je identificiran, rešitev pa ni prava za to, za ta problem ni prava, enostavno ni. In tudi rešitev, ki jo predlagate v sodstvu ni prava zato, ker v celoti prelagate odgovornost imenovanja sodnikov v Sodnem svetu. In predsednik republike bo tudi tam samo podpisal. Državni zbor pri tem nima več ali pa ne bi imel po tem vašem predlogu popolnoma nobene osnove za razpravo in odločanje. Nič. In Sodni svet deluje na nek zaprt sistem in to pomeni, da ni nobene presoje tudi pri tej ustavni spremembi. To, kar pa predlagate glede Ustavnega sodišča, je pa tudi gre v isto smer. Do sedaj je zakonsko urejeno tako, da mora Ustavno sodišče obravnavati vse zahteve, ki jih naj naslovi Državni zbor, jih sprejme v obravnavo in pobude, ki jih Ustavno sodišče samo sprejme v obravnavo, zato ker izpolnjujejo kriterije, ne vem, števila podpisov pravnega interesa in rešuje tudi pomembno pravno vprašanje. v tem primeru, ko bo, ko predlagate, da Ustavno sodišče samo izbere materijo, bo takoj izničilo Državni zbor, izvotlilo vlogo in zahteve Državnega zbora kot tudi državljanov, tudi tistih v tistih primerih, ko jih je samo vzelo v obravnavo in jih prepoznalo za pomembne.

Državni zbor v teh primerih izrazito izgublja nadzorno in kontrolno vlogo, izrazito izgublja v vseh treh primerih, ki sem jih navedel. Dobijo pa izredno na pomenu, ne vem, Sodni svet, ki ni izvoljen na volitvah, dobi izredno vlogo predsednik republike, ki tudi lahko ni izvoljen na volitvah, lahko ni, saj ni nujno, da je mandatar vedno tisti, ki je predsednik največje koalicijske stranke, so tudi drugi primeri in tako naprej in tako naprej. Jaz mislim, da je naša naloga, da ohranjamo vlogo in integriteto Državnega zbora in pa da skrbimo za to, da se zadeve odvijajo tako, kot je zapisano v ustavi, zakonu in pa tudi pravilih

Najlepša hvala, podpredsednik. Jaz bom začela z eno navedbo kolega Jožefa Horvata, ki se je v svoji razpravi oziroma ko je prvič razpravljal kot predlagatelj, zahvalil vsem izraženim stališčem poslanskih skupin, ki so imela pravo vsebino. Pri tem bi najprej opozorila na njegovo vsebino oziroma vsebino Poslanske skupine Nova Slovenija, ki je bilo polno nekih obtožb o kršitvi Ustave, kršitvi Zakona o kršitvi Poslovnika v tem mandatu, seveda brez navedbe ustreznih dejstev, pač nametano polno enih, enih obtožb. In še enkrat bom poudarila na tem mestu, da Državni zbor, kot zaenkrat še in bo izgleda očitno tako tudi ostalo, nekako kar nadrejena veja oblasti, drugima dvema vejama oblasti, deluje zakonito, deluje v okviru zakonov in deluje tudi po poslovniku. Je pa res, da se parlamentarne prakse lahko spreminjajo, ni nič narobe, da se spreminjajo, ker sama praksa ni pravni vir, je lahko samo pomožni pravni vir in je tudi prav, da se spreminja, tako kot se spreminja in razvija naše življenje. Glede drugih zadev, obtožb, pa naj o tem tam, kjer lahko, odločajo pristojni organi, saj ste se na nekatere tudi obrnili in bi želela, da se potem takrat o tem izrekamo. Ko smo pa že pri parlamentarni praksi, pa moram danes opozoriti na en tak svojevrsten absurd in paradoks. Namreč, tukaj imamo predlagatelja, nastopa v imenu predlagatelja, ki pa je napovedal, da bo glasoval proti svojemu predlogu. No, to pa je zelo zanimiva parlamentarna praksa. Tisti, ki ste že nekaj časa v parlamentu, boste povedali, če je kdaj že bila uporabljena. Ampak meni je, recimo, izjemno zanimiva, da se tudi to dogaja. Ne vem zakaj Poslanska skupina Nove Slovenije ni umaknila svojega predloga, ampak zdaj nastopa tukaj v vlogi - predlagatelja, nepredlagatelja. Kaj ste zdaj? Potem govora je bilo o tem, da ni dovolj gorečnosti na strani koalicije. Ta je tudi ena taka zelo zanimiva. In potem govora je bilo pa tudi, da nekaj so se spremenile politične okoliščine. Zdaj jaz ne vidim večje spremembe političnih okoliščin. Parlament je že tak, odkar je začel delati. Res se je zgodilo, da je nekaj poslancev izstopilo iz svojih matičnih strank, res se je oblikovala nova poslanska skupina nepovezanih, ampak drugih večjih pretresov pa ni bilo. Kar se pa je verjetno spremenilo, pa se ne bo jasno povedalo, moje predvidevanje pa je to, da se je spremenila politična kalkulacija. Kakšni so bili zakulisni pogovori, da ste kar naenkrat tako spremenili mnenje? To zanima državljanke in državljane, pa mene tudi, ker pri teh pogovorih nisem bila zraven, si pa predvidevam, da so bili. Kaj ste se pogovarjali morda z največjo opozicijsko stranko, da kar naenkrat pa ne podpirate več svojega lastnega predloga. Kako shizofrena situacija ali ne? Torej, jaz bom podprla predlog Nove Slovenije, ki ga Nova Slovenija ne bo podprla. Zakaj,? Zato, ker sem sama že večkrat dejala, da se dosledno stojim na stališču ločitve treh vej oblasti. Zdajle smo se naposlušali tega, kako Državni zbor več ne bo imel prave vloge ali pa pravega nadzora oziroma, da Vlada ne bo več imela prave odgovornosti in tako naprej. In kako predsednik republike ko bo opravil tisto svojo parlamentarno oziroma, se opravičujem, protokolarno vlogo imenovanja ministrov, ne bo imel nobene odgovornosti. Ampak, kolikor jaz razumem ideologijo največje opozicijske stranke, je ta striktno usmerjena proti prejšnjemu sistemu, ki je bil skupščinski sistem. Skupščinski sistem pomeni unitarni enotni sistem brez ločitve na tri veje oblasti, kjer je skupščina, tisti organ, ki odloča o vsem. in oni bi zdaj ta skupščinski sistem ohranjali naprej, zdaj pa razumi, kdor lahko. Torej, nočemo skupščine in česarkoli, kar bi nas spominjalo na grozljive, temačne socialistične čase, ampak želimo pa skupščino, skupščino, kjer bomo mi lahko odločali o vladi in o sodnikih, kajne. Dve relikviji imamo mi v Republiki Sloveniji iz skupščinskega sistema, ki ga ki ju bomo očitno imeli še naprej, žalostno, ampak tako je in sicer to je izvolitev sodnikov v Državnem zboru in pa političnem vplivu seveda potem na to, recimo tretjo vejo oblasti in pa izvolitev ministrov oziroma ministrske ekipe v Državnem zboru in pa političnem oziroma državnozborskemu vplivu na sestavo vlade. Gre pa za, tako radi poudarjamo, tri ločene veje oblasti, ki so med seboj v sistemu zavor in ravnovesij in te zavore in ravnovesja so v državah, kjer je parlamentarni sistem že dolgo v veljavi, tudi ustrezno uporabljene uporabljene in uveljavljene in so dobre in delujejo. Danes se svet tudi hitreje spreminja kot takrat, ko smo še imeli skupščinski sistem. In ravno zato morajo biti vlade hitre, fleksibilne in učinkovite. Parlament ni organ, ki bi bil razmeroma ali pa dovolj hiter, fleksibilen in učinkovit, ampak je Vlada tista, ki mora odgovarjati hitro, fleksibilno in učinkovito na razmere. zato je prav, da ko parlament oziroma Državni zbor imenuje oziroma izvoli predsednika Vlade ali pa predsednico Vlade, da si predsednik oziroma predsednica Vlade tudi sama izbere ministrsko ekipo in potem tudi posamezna, posameznega ministra ali pa posamezno ministrico odslovi. Mi smo imeli v parlamentu primer razreševanja, ki je meni bil izrazito neljub ravno zato, ker sem menila in tudi takrat povedala, da mora biti to odločitev predsednika Vlade, ki bi moral seveda potem tudi sprejeti vso odgovornost za takšno odločitev. Strokovna komisija, ki je sestavljala poročilo pri Ustavni komisiji, je napisala napačno in v neskladju s pravili parlamentarnega sistema, pa tudi z načelom delitve oblasti Je, če predsedniku vlade ministre imenuje Državni zbor, že sama možnost, da bi jih parlament lahko dejansko izbiral in vsebinsko odločal o tem, kdo je primeren za imenovanje za ministra in kdo ne, je v nasprotju s funkcijo parlamenta v ustavni ureditvi, ki je v razmerju do vlade in njenih ministrov nadzorna in ne volilna. Če pa parlament vladi imenuje ministra, nas to oddaljuje od načela delitve oblasti, 24. TRAK: (VP) 10.55 (nadaljevanje) saj sistem v tem pogledu ostaja v okvirih enotnosti oblasti, kakršna je bila značilna za prejšnji skupščinski sistem, pri katerem je bila volilna funkcija parlamenta oziroma skupščine bistveno večja kot je bilo značilno za parlamentarne oziroma kot je to značilno za parlamentarne sisteme. dobro, bom rekla tako, dve zame precej nasprotujoči si zadevi vidim tukaj. Prva je to, da nekdo vloži predlog in potem glasuje proti temu predlogu, to je nekaj novega. ne vem, se potem človek vpraša v bistvu, kako državljani na to gledajo, da njihovi izvoljeni predstavniki vlagajo neke predloge in potem, ko se bojda spremenijo politične okoliščine, niti ne umaknejo. ampak nastopajo v imenu predlagatelja in jih ne zagovarjajo in potem glasujejo proti. Ni v redu to, no, res ne. Ne vem, ne vem, a veste, to v bistvu kaže na veliko stopnjo politične nezrelosti. Nezrelosti. In veliko stopnjo pomanjkanja lastne odgovornosti pa prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve in za svoje predloge prevzemanja odgovornosti, kar bi morali mi prvo vedeti, kaj to pomeni. In če je že prišlo do tega, bi pač moral biti ta predlog z vaše strani umaknjen. Ne vem, ali morda ste zamudili tisti čas, najverjetneje pa, to je pa moja domneva, je prišlo do kakšnih zakulisnih dogovarjanj pa kupčkanj, pa trgovanj političnih. Druga stvar je pa to, kar govori največja opozicijska stranka, ki se tako krčevito bori proti vsemu, kar samo malo diši po prejšnji državi, ampak imeli bi pa skupščino, torej naj živi še naprej naš skupščinski sistem, kjer bomo še naprej volili - očitno, predvidevam, sicer želim si ne, sem se zelo prizadevala za to, da bi bilo drugače, ampak nič ne izgleda, da bo -, kjer bomo še naprej volili sodnike, še naprej bomo gledali pol rezultat takšen kakršnega gledamo vsakič, ko imamo na sporedu oziroma pri glasovanju izvolitev sodnikov, ne, da ena stran ali glasuje proti ali pa ne glasuje, striktno vedno. Tako da si ne predstavljam recimo, da, recimo, ne vem, pa bog ne daj, ampak da enkrat v prihodnosti pride do tega, da ta politična skupina dobi tako moč, da sploh ne bomo mogli več izvoliti sodnikov, sploh jih ne bomo mogli več izvoliti. Se nam tudi lahko zgodi, ne. Želim si ne, ampak lahko pa se. To. In pač seveda, da bomo še naprej volili ministrice in ministre in gledali tukaj šove, ki se jim reče interpelacija, bolj kot ne samo diskreditaciji. Tri leta sem v Državnem zboru in ta tri leta me ne navdajajo z nekim hudim navdušenjem. Tisto, kar je slabo in bi bilo treba spremeniti, se zaletavam z glavo v zid ali gre pa izjemno počasi, če pa se zgodi, pridejo takšne obtožbe, da jih včasih človek težko prenese. Ampak ne glede na to gremo vedno naprej. Človek pač mora iti naprej in upati, da se bodo spremembe zgodile in da bo naša država se približala modernim parlamentarnim demokracijam in da bo znala odgovarjati na zahtevne življenjske težave in izzive, ki so pred nami. Pa ti niso majhni. Niso majhni. Ne samo notranjepolitični ali pa strukturni, okoljski,

in da bo tudi okretna država. Za to pa potrebuje ustavne spremembe. Ko smo sprejemali Ustavo prvič oziroma, ko se je sprejemala, seveda mene takrat ni bilo zraven, se je to zgodilo s širokim konsenzom, hitro, učinkovito, vsaka nadaljnja sprememba je pa bila zanjo prehojena težka, krvava pot in ja, tako je, ampak upanje umre zadnje in jaz verjamem, da nekoč bo prišlo do zadostne večine, takšne ki bo spoznala, da so te ustavne spremembe za nas dobre, predvsem pa so dobre za življenje in dobrobit vas, spoštovane državljanke in spoštovani državljani, ker si zaslužite dobro državo, ker si zaslužite varno državo, svobodno državo, fleksibilno in učinkovito državo, ker si to zaslužite. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja.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 Ni drugega interesa. Besedo dobi še gospod Jožef Horvat, izvolite. Še. Odpiram razpravo, prosim za prijavo. Imamo tri prijavljene. Najprej dobi besedo gospod Jožef kot predlagatelj, potem on zadnji, se pravi, dobi najprej besedo..., samo trenutek,

ste predlagatelji in potem sedaj vi sami boste proti lastnemu predlogu glasovali. Tega resnično ne razumem in take parlamentarne prakse ne pomnim, sploh, ker gre za več odprtih členov in v nekaterih smo celo soglasni in bi si torej lahko pustili čas, da da pač v tej prvi fazi to podpremo, potem se pa pogovorimo kako je v nadaljnjih korakih, če ne pridemo skupaj, se lahko takrat pač odločimo, pa pač ne pridemo do potrebne ustavne večine. Tako da, no, samo to sem hotela reči, ker meni se zdi, da je noter nekaj dobrega, nekje pa imamo zadržke, ki smo jih pojasnili, ker nas pač skrbi, da bi lahko prišlo do erozije, celo demokracije v državi, če bi parlament začel radikalno izgubljati svojo osnovno nadzorno funkcijo. Zato imamo mi zadržke. Ne zato, ker bi vam hoteli nagajati. Ali pa ker ne bi imeli posluha tudi za del logičnosti vašega predloga, kar sem tudi povedala. Seveda je na nek način logično da, in bi pohitrilo postopek imenovanja ministrske ekipe, to kar predlagate, po drugi strani bi pa resno poseglo v pristojnosti parlamenta, nadzorne, njegovo nadzorno funkcijo in to bi lahko imelo tudi v perspektivi, ne rečem, da bi nujno imelo, lahko pa bi imelo tudi pogubne posledice za sam demokratični ustroj v državi, ker če bi preveč na nek način absolutno bila, Vlada tista, ki je nedotakljiva, ki je ne moreš ti v parlamentu prevpraševati, dela in odgovornosti ministric in ministrov, ne vem, če je to najboljša pot. Navsezadnje saj opozicija ste sami ta trenutek in opozicija zelo pogosto uporablja prav interpelacijo kot orodje, navsezadnje je to legitimno, demokratično orodje nekega političnega boja, če hočete tudi in sami sebi boste pravzaprav potem, kadar boste v opoziciji, odvzeli to,

zares na visoki ravni bi seveda predvidevala, da ministri in ministrice sami prevzamejo odgovornost kadar vidijo, da nekaj ni v redu in odstopijo. To bi bila ona najvišji ideal, h kateremu je seveda treba stremeti, ampak samo po sebi se nič ne zgodi, zato je pač ta varovalka tukaj, parlament s svojim nadzorom, samo to sem hotela povedati. Me preseneča in ne vidim zakaj bi že v prvem koraku to zaustavili, pa če vi sami predlagate. Ja za božjo voljo, pol ne vem zakaj sploh predlagate. Potem drugič ne predlagajte, pa ne bomo tukaj sedeli po nepotrebnem in preigravali teh debat tule, potem pa na koncu boste vi tisti, ki boste glasovali proti lastnemu predlogu, mi ga bomo pa podprli. Saj to je pa ja neverjetno. Hvala lepa.

Danes bo glasovanje in upam, da tokrat za razliko od Ustavne komisije ne bomo predvidevali o tem, kakšna naj bi bila večina in se potem na podlagi tega že vnaprej odločali. Ker to je pač, kot je sam predlagatelj povedal, počel na Ustavni komisiji, pa se je izkazalo za napačno, ker dejansko je bila podpora, če sam ne bi umaknil svojega predloga, in da bomo poslanke in poslanci odločali, tako kot po navadi, o vsebini, da bomo pogledali predlog, da bomo pogledali tiste tri variante, ki so trenutno na mizi in ocenili, če je to obseg, v katerem mislimo, da se lahko pogovarjamo in lahko vsaj v enem delu dosežemo dvotretjinsko podporo. Kot smo mi povedali, menimo, da je to mogoče. Za konec pa samo še, dejansko imamo več variant na mizi. In iz razprav je bilo jasno, da največja opozicijska stranka tega predloga ni prebrala, ker res, predlog, ki ga podpirajo je vsebovan v eni izmed variant, niso sploh opazili tega, zelo vehementno nasprotujejo, dejansko pa v gradivu ta predlog. To mi je bilo najbolj presenetljivo v bistvu, skoraj isto presenetljivo kot to, da predlagatelj proti. Ampak skratka, mi smo prebrali gradivo in bomo to zadevo podprli, da gre naprej in da nadaljujemo pogovore, ker vsaj v nekaj delih je nakazana široka podpora in bi bilo škoda, da če je taka podpora nakazana, da pač ne bi ustavo spremenili v pozitivno smer. Hvala. Hvala. Kot zadnji dobi besedo še gospod Jožef Horvat, izvoli. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod podpredsednik. Še enkrat hvala vsem, ki ste razpravljali o ustavni materiji, o ustavni materiji. Naj zelo jasno povem, vsem vam drage kolegice in kolegi in slovenski javnosti, da Nova Slovenija še vedno podpira predlog, ki smo ga vložili 4. 4. 2023. Kljub temu, da takrat ni bilo 60 podpisov, samo 56, ampak danes po dveh letih ni dvotretjinske večine. Ali je zdaj komu jasno slučajno, da tega ne bo nič? Da ni racionalno, da rinete naprej. Če bo danes ta predlog za začetek sprejet, mi bomo absolutno sodelovali pri tem, ampak ni nobene volje. Vse ostalo pa dejansko, kar sem tudi pričakoval, da bo prst uperjen s strani koalicije na Novo Slovenijo, mi to ignoriramo, ker to kazanje s prstom na Novo Slovenijo s strani koalicije dejansko prezentira lastno politično impotenco. Mi dejansko ignoriramo tudi razprave, ki utelešujejo neučinkovitost oblasti in se nekateri samooklicujejo za moralne avtoritete. To danes ni tema, lepo vas prosim. In ja, še enkrat, govorim o gorečnosti. Jože Tanko je govoril o tem, da je treba za kakšno stvar krvaveti. To je na simbolni ravni, se strinjam, se strinjam. Zakaj sem o tem govoril? Veste zakaj, zato, ker sem bil pred dnevi na 35-letnici podvinske ustave. To je bil osnutek slovenske ustave. Zakaj podvinske? Ker so eminentni pravniki, pravzaprav očetje slovenske ustave, se zaprli v grad Podvin in tam naredili en zelo dober osnutek, zelo dober osnutek. Seveda govori tudi o tem, kako se imenuje Vlada, kako se imenuje imenujejo ministri. Na primer ena varianta, ker je več variant, 110 člen: Vlado sestavljajo predsednik Vlade in ministri, Vlada je v okviru svojih pristojnosti samostojna in odgovorna Državnemu zboru ter predsedniku republike. To je zdaj malo mogoče en defekt, boste rekli, ampak 27. TRAK: (TB) - 11.10 Predsednik republike imenuje predsednika vlade in na njegov predlog ministra in tako dalje. Predlagam, da si to knjižico preberete. Zelo dobra, zelo dober osnutek. Seveda je potem politična realnost bila takšna, da imamo Ustavo, da smo dobili takšno Ustavo, kot jo pač danes imamo. In zdaj tukaj neki očitki, da smo si mi premislili. Dajte, lepo vas prosim, malo se spomnite, ko ste obljubljali plače sodnikom pa tožilcem, kaj je zdaj s tem? ste tudi rekli, da boste razformirali Agencijo za energijo in ste dobili po prstih s strani Evropske komisije, pa ste tudi rekli, kajne, to je pa gospa predsednica osebno pozvala predsednika Vlade, da se ne bi slučajno zgodilo, da bi policijo pošiljali na državljane in kaj se je zgodilo? Ja, nič se ni zgodilo, tam so tistega kmeta ob kanalu C0 vlekli kot živino, kajne? Tako, da glejte, in še enkrat, ko govorimo o gorečnosti na tej 35-letnici te podvinske ustave je doktor Jambrek govoril o tem, da so sedeli v tej podvinski skupini ljudje različnih svetovnih nazorov, različnih, ampak da so, kar se sodelovanja tiče, pa dejansko sodelovali na eni prijateljski bazi. To danes pogrešam in ne bo v državi Sloveniji nobenih strateških premikov, pa so nujno potrebni ne samo spremembe Ustave, ta je mogoče na tretjem mestu, ne bo tega, dokler bo neki kitajski zid ali pa bodeča žica med, med koalicijo in opozicijo in še več, da na opozicijo pošiljate tudi represijo. Naj samo spomnim na skupino, to

Tine Hribar, doktor Tone Jerovšek, magister Matevž Krivic, doktor Anton Perenič, doktor Lojze Ude, tajnik strokovne skupine pa je bil doktor Miro Cerar, sedanji dekan Pravne fakultete. Govorite tudi o tem, da smo tudi pri sodnikih umaknili podporo. Pa dajte, dajte malo spremljati kaj se dogaja v Državnem zboru na delovnih telesih, konkretno na Ustavni komisiji. Naša dva amandmaja k drugemu razdelku ustavnega zakona nista dobila podpore, in zdaj vi pričakujete, da mi podpremo to rešitev. Nikoli. Hvala lepa.

njihov predlog. Oni so predlagatelji, ne mi. Ali ste predlagatelji? Če ste predlagatelj in glasujete proti lastnemu predlogu, se menda lahko vsaj začudimo, Postopkovno, gospod Jožef Horvat. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod podpredsednik. Dnevni red seje Državnega zbora postavi, predlaga predsednica Državnega zbora in je to predlagala. Dnevni red smo mi podprli, smo ga podprli, čakamo tudi, da bo na dnevni red prišla preiskovalna komisija o slovenski energetiki, tega pa ne predlaga.

Jaz upam, da v svobodi in demokraciji se lahko vsak odloči kakor želi, če je predlagal in bo drugače glasoval, je to njegova pravica, zato s tem prekinjam to točko dnevnega reda.

v zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, gospodu Denisu Kordežu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane (nadaljevanje) cenjeni poslanci. Trenutne razmere v zdravstveni dejavnosti v Republiki Sloveniji zahtevajo ukrepanje in zagotovitev temeljnih pogojev za lažje zaposlovanje tudi tujih zdravstvenih delavcev v zdravstveni dejavnosti, s čimer bi vsaj do neke mere rešili potrebe po zdravstvenih storitvah in zdravstvenih delavcih. K zmanjšanju ovir, povezanih s priznavanjem tujih kvalifikacij, pozivata Evropsko računsko sodišče v posebnem poročilu v skladu s pogodbo o delovanju EU, ki zagotavlja prosti pretok delovne sile in storitev ter svobodo ustanavljanja na enotnem trgu EU, ter Evropska komisija v poročilu o priznavanju kvalifikacij državljanov tretjih držav. Kot izhaja iz poročila Evropskega računskega sodišča, Republika Slovenija spada med države z najvišjim številom reguliranih poklicev, med katere spada tudi večina poklicev v zdravstveni dejavnosti. Evropska komisija je v priporočilu poudarila, da bi morale države članice sistematično zmanjševati in zmanjšati ovire, povezane s priznavanjem kvalifikacij, pri čemer pa morajo slediti cilju poenostavitve in pospešitve postopkov za priznanje kvalifikacij iz tretjih držav. Navedeno je tudi cilj predlagatelja novega zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Trenutno je v Republiki Sloveniji področje priznavanja poklicnih kvalifikacij urejeno razpršeno v več različnih pravnih podlagah. Cilj tega zakona je, da se postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij poenotijo in celostno uredijo v enem predpisu in da se vodijo pri enem organu, in sicer na Ministrstvu za zdravje, kar bo privedlo do lažjega, hitrejšega in ekonomsko bolj racionalnega postopka. Ena izmed takih sprememb je preverjanje znanja slovenskega jezika, ki se bo sedaj preverjalo v zaključni fazi postopka, še preden kandidat samostojno vstopi na trg dela in ne bo več pogoj za začetek postopka. postopka. Zakon na novo ureja postopek priznanja poklicne kvalifikacije tujih strokovnjakov, ki bi v Republiki Sloveniji izvajali demonstracijske posege, z namenom prikaza novih tehnik in znanj na določenem področju zdravstvene dejavnosti. Tuji strokovnjaki bodo za opravljanje teh posegov pridobili dovoljenje Ministrstva za zdravje za največ tri mesece z možnostjo podaljšanja. Izvajalec posegov bo na podlagi dovoljenja začasno vpisan v register, s čimer se bo zagotovila večja preglednost in nadzor področja, ki trenutno ni urejeno. Predlog zakona uvaja do največ šestmesečno usposabljanje pri ponudniku zaposlitve z namenom hitrejšega vključevanja tako v kulturno, gospodarsko kot tudi družbeno življenje v Republiki Sloveniji. Zakon za vse postopke ob uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku uvaja presojo poklicne kvalifikacije s pomočjo izvedenca, ki je lahko posameznik, strokovno združenje, izobraževalni zavod ali drugi javni zavod, ki ima ustrezno strokovno znanje za presojo študijskega programa, vsebine programa pripravništva in vsebine strokovnega izpita oziroma za presojo programa specializacije in vsebin specialističnega izpita. Predlog zakona predvideva tudi vezanost tujega zdravstvenega delavca na zaposlitev pri ponudniku zaposlitve po priznanju poklicne kvalifikacije. Ponudnik zaposlitve ima namreč s kandidatom v času postopka določene stroške, ki jih v primeru, da se kandidat po zaključenem postopku ne zaposli pri ponudniku zaposlitve, na nek način povrne. Podobna ureditev velja tudi že sedaj za zdravniške specializante. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Magistra Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov, izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi. Socialni demokrati smo prepričani, da je temelj učinkovitega delovanja zdravstvenega sistema kakovosten in ustrezno usposobljen kader. Zdravstveni delavci so hrbtenica vsakega kakovostnega zdravstvenega sistema, zato je ključno, da zagotovimo ustrezne pogoje za njihovo zaposlitev in delovanje. Slovenija se tako kot mnoge številne druge evropske države sooča s pomanjkanjem zdravstvenega kadra. Doslej smo bili primorani iskati rešitve znotraj meja Evropske unije, s tem zakonom pa ustvarjamo pogoje za sprejem ustrezno usposobljenih zdravstvenih delavcev tudi izven Evropske unije. Ob tem pa moramo ohraniti 29. TRAK: (NB) – 11.20 (Nadaljevanje) visoke standarde strokovnosti, kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev za paciente. Predlog zakona vzpostavlja jasen in pregleden mehanizem priznavanja poklicnih kvalifikacij, ki bo zagotavljal, da bodo v javni zdravstveni sistem vključeni le tisti strokovnjaki, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje. Na ta način bomo zagotovili visoko raven strokovne usposobljenosti ter varno in kakovostno obravnavo pacientov. Ena izmed ključnih prednosti zakona je poenostavitev in pospešitev postopka priznavanja kvalifikacij za posameznike, ki so svojo formalno izobrazbo pridobili zunaj Evropske unije. Trenutni postopki so dolgotrajni in zapleteni, zaradi česar mnogi usposobljeni zdravstveni delavci ne morejo pravočasno začeti z delom. Novi zakon to spreminja, pri čemer pa se standardi usposobljenosti ne znižujejo. Ostajajo enaki kot za vse slovenske kandidate. Zakon uvaja enoten postopek za vse zdravstvene delavce, ki bo potekal pri enem organu. To bo prineslo številne prednosti: večjo preglednost nad prijavami, hitrejši in učinkovitejši proces priznavanja kvalifikacij, zmanjševanje stroškov za delodajalce, prijaznejši postopek tako za kandidate kot tudi delodajalce. Poleg urejanja postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij zakon prinaša tudi pomembno novost. omogoča izvedbo demonstracijskih posegov na področju zdravstva, s katerimi bodo predstavljene nove medicinske tehnike in znanja. Socialni demokrati to rešitev še posebej podpiramo, saj verjamemo, da je znanstveni napredek ključen za izboljšanje zdravstvene oskrbe. Nova znanja bodo koristila predvsem tistim pacientom, ki jih s konvencionalnimi metodami še ne morejo učinkovito zdraviti. Skladno z navedenim bomo Socialni demokrati predlog zakona soglasno podprli. Zakon predstavlja pomemben korak h krepitvi zdravstvenega sistema, saj omogoča pridobivanje kakovostnega kadra, poenostavlja postopke in hkrati ohranja visoke standarde usposobljenosti zdravstvenih delavcev. s tem prispevamo k boljši dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev za vse državljane Republike Slovenije. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Gospa Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica, izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoči, lep pozdrav. Predlog zakona uveljavlja poseben način priznavanja poklicnih kvalifikacij v zdravstvu, gre za konkretno prenovo trenutno veljavnega Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist. Predlog zakona je zelo tehničen in gre v smer poenostavljanja in sistematizacije postopkov in vzpostavljanje smiselnih rokov za njihovo izpeljavo. Pomisleke zdravniške zbornice, da predlog zakona ustvarja neenak položaj slovenskih kandidatov v primerjavi s tujimi kandidati glede njihovega preverjanja strokovne usposobljenosti ministrstvo zavrača, saj gre za tuje zdravstvene delavce, ki so v tujini že zaključili izobraževanje. Nekateri tudi pripravništvo, strokovni izpit, specializacijo in specialistični izpit. Za tuje kandidate, ki ne dosegajo strokovnih standardov za priznanje poklicne kvalifikacije, pa predlog zakona predvideva določitev dopolnilnih obveznosti in vse to so varovalke, ki bodo zagotovile, da tuji zdravstveni delavci dosegajo strokovne standarde, ki se zahtevajo za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti v Republiki Sloveniji ter kakovostno in varno obravnavo pacientov. Predlog zakona tudi določa, da mora zdravniška zbornica o vpisu v register in izdaji licence odločiti v 30 dneh, trenutno tega roka nima. V praksi se zato dogaja, da zbornica z izdajo licence in vpisi v register zavlačuje kolikor dolgo le lahko, s čimer se umetno zmanjšuje priliv zdravstvenih delavk in delavcev v Republiko Slovenijo, ki bi tukaj želeli delati. Kar potencira kadrovsko stisko v zdravstvenem in institucionalnem delu socialno varstvenega sistema. V času, ko kadrov v zdravstvu in v socialnem varstvu tako akutno primanjkuje, predlog zakona na ta način Zdravniški zbornici preprečuje 30. TRAK (VI) V predlogu zakona je pomembna določba tudi ta, da se jezikovni tečaji za delavke in delavce, ki pridejo na podlagi tega zakona v Slovenijo in pridejo delat v javne zavode financira iz proračuna v višini 300 evrov za delavko ali delavca. Če se kasneje zaposlijo pri zasebniku, morajo vložek države za njihovo izobraževanje seveda povrniti. Sicer vsi stroški, pod pogojem seveda, da kandidat oziroma kandidatka vse opravi v prvem roku, bremenijo delodajalca. V primeru javnih zavodov je to država, v primeru zasebnih izvajalcev pa zasebnih. Glede na vse povedano, predlog zakona v Levici podpiramo. Hvala lepa. Hvala. Gospa Eva Irgl bo predstavila stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovani predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Pred nami je torej Zakon o priznavanju kvalifikacij v zdravstvu. Vsi se zavedamo, da se zdravstveni sistem sooča z zahtevnimi izzivi, ni to nekaj novega, to je tako že vrsto let. Ukvarjamo se tudi v tem Državnem zboru preko razprav veliko z dolgimi čakalnimi dobami, ki nedvomno predstavljajo veliko težavo za pacienta, saj lahko na določen pregled pri specialistu čaka nenormalno dolgo, kar pa je za zdravstveno stanje pacienta nesprejemljivo in lahko pušča še dodatne posledice na zdravje ljudi. Še vedno so mnogi brez osebnega zdravnika. Spomnimo se dogodkov pred enim izmed ljubljanskih ljubljanskih zdravstvenih domov, ko so ljudje v dolgi koloni čakali na vpis pri novem zdravniku, ali pa samo za to, da so dobili informacijo, da so pač ostali čez noč brez osebnega zdravnika. Soočamo pa se seveda s pomanjkanjem zdravstvenega kadra. Jaz sem v ponedeljek postavila ministrici za zdravje poslansko vprašanje v zvezi s tem. Kajti moramo se zavedati, da z uveljavitvijo Zakona o zdravstveni dejavnosti bo lahko odhod zdravnikov iz javnega zdravstva še večje. Tako se napoveduje. In ministrica takrat v ponedeljek ni imela nekega načrta ali pa plana pripravljenega za to, kaj se bi zgodilo v primeru oziroma kako bo država reagirala, če dejansko še več zdravnikov odide iz javnega zdravstva. Težave imamo tudi z neprimernimi delovnimi okolji, na kar opozarja zdravstvena stroka in tudi zdravstvene organizacije, kar seveda nenazadnje vpliva tudi na medčloveške odnose. Kar pa zadeva današnji zakon, poslanci stranke Demokrati opozarjamo na nekaj ključnih točk predloga zakona, ki predstavljajo dodaten izziv, saj lahko povzročijo na nek način ogrožanje kakovosti zdravniških storitev in varnosti zdravstvenih storitev. In na to je potrebno opozoriti. Opozarjamo na dodatno finančno breme za delodajalce, na pomanjkanje zavezujočih ukrepov za dolgoročno zadržanje kadrov, na nezadostno podporo k razvoju lastnega, domačega zdravstvenega kadra ter na omejeno pravno varnost in regulacijo postopkov. samo točko, ki jo vidimo mi kot problem oziroma ali pa bi lahko rekli kot izziv je ogrožanje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev. Predlog namreč predvideva pospešeno priznavanje tujih kvalifikacij, vendar pa obenem ne zagotavlja dovolj strogih preverjanj strokovnih kompetenc in šele v zadnji fazi tudi znanje slovenskega jezika, kar seveda lahko vpliva na kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacientov. Na to opozarjajo tudi strokovnjaki s tega področja. Povečalo se bo tudi finančno breme za delodajalce, stroški priznavanja kvalifikacij, strokovnih izpitov, usposabljanj in pripravništev bodo večinoma padli na delodajalce ali proračun, kar lahko pomeni dodatne obremenitve brez dolgoročne rešitve kadrovskega primanjkljaja.

In ta zakon tega po mojem mnenju ne bo rešil na dovolj pravi način. Predlog namreč ne vsebuje učinkovitih mehanizmov za preprečevanje hitrega odhoda tujih zdravstvenih delavcev v druge države Evropske unije po priznanju kvalifikacije. In s tem se povečuje tveganje, da bo Slovenija le tranzitna država za tujce brez trajnega reševanja kadrovskih težav. Torej nujno potrebujemo več poglobljenega razmisleka, kako reševati takšne situacije, ki bodo na koncu nam v korist. Potem je problem tega zakona tudi nezadostna podpora in razvoj domačega kadra. Tukaj bi bistveno več morali delati prav na tem segmentu. Morali bi verjetno več vlagati v izboljšanje izobraževalnih pogojev, v pripravništvo, v motivacijske ukrepe za slovenske zdravstvene delavce. preden dajemo prednost torej tudi tujim kadrom, kajti to ni dolgoročna ali pa neka trajnostna rešitev. Lahko v tem trenutku sicer premosti neke težave in to pozdravljamo, vendar pa daljnoročno ne rešuje problema tako, kot bi si želeli. če pogledamo, ima ta zakon tudi kar precej administrativnih ovir, da imamo težave pri tem, kako se bo preverjalo usposobljenost kandidatov iz tretjih držav poslanci stranke demokrati menimo, da lahko poiščemo rešitve seveda tudi doma ali pa najprej doma, potem pa gremo pogledati še kam drugam. Seveda bi lahko to naredili s povečanjem števila vpisnih mest na medicinskih fakultetah in pa tudi na programih zdravstvene nege pri drugih zdravstvenih poklicih. Mislim, da je prejšnja vlada Janeza Janše povečala vpis mest na medicinske fakultete. Prav bi bilo, da bi se tako nadaljevalo tudi v tem mandatu, pod to vlado. Morali bi seveda zagotoviti boljše pogoje dela, potem bi zdravniki zagotovo ostajali tudi v javnem sistemu, ne bi jih toliko odšlo. Verjetno bi lahko več naredili za tiste, ki mogoče delajo, ker zdravniki pa, zdravnikov pač primanjkujev manj, bom rekla, ali pa bolj odročnih občinah, da bi bili tam recimo recimo boljši delovni pogoji. Skratka, veliko se da narediti za izboljšanje položaja že pri nas samih. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi tudi se že v začetku dogovorili za podporo študentom iz socialno šibkejših okolij, ki študirajo na medicinski fakulteti. Glede specializacij, tako opozarjajo strokovnjaki, s katerimi smo se mi pogovarjali, bi se jih lahko dalo tudi skrajšati na nek način, ampak seveda obdržati zraven nujno, torej kakovost izobraževanja. Skratka, ta zakon ponuja kar nekaj izhodišč, ki bi jih lahko še dodatno izboljšali in poslanci stranke demokrati menimo, da je najprej potrebno iskati rešitve doma in izkoristiti vse možnosti, ki so nam na voljo in potenciale, ki jih nedvomno imamo. Poslanci stranke demokrati Zakona o poklicnih kvalifikacijah v zdravstvu

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Hvala za besedo. Predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu predstavlja korak poenostavitvi in modernizaciji postopkov priznavanja tujih kvalifikacij v zdravstveni dejavnosti Republike Slovenije. S predlaganimi rešitvami zakon prinaša sistemske izboljšave, ki bodo omogočile hitrejšo integracijo zdravstvenih delavcev v slovenski zdravstveni sistem ter pripomogle k odpravi pomanjkanju kadra na tem področju.

S centralizacijo postopkov in jasnim opredeljevanjem vloge Ministrstva za zdravje kot pristojnega organa za vodenje in odločanje v teh postopkih bo zagotovljena tudi večja pravna varnost in predvidljivost za vse vpletene deležnike. Slovenija se tako kot večina evropskih držav sooča s pomanjkanjem zdravstvenega kadra. Predlog zakona torej ciljno naslavlja to problematiko tako, da omogoča hitrejšo integracijo tujih zdravstvenih delavcev v slovenski sistem, s prenosom določenih stroškov postopka na delodajalce, ki izkažejo interes za zaposlitev kandidata pa se seveda ustvarjajo neki dodatni mehanizmi za spodbujanje zaposlovanja usposobljenega kadra v zdravstvenih ustanovah. Prav tako se v zakon vnaša tudi določba o možnosti do šestmesečnega usposabljanja pri delodajalcu, kar omogoča potem postopno prilagajanje novemu delovnemu okolju in dodatno izboljšuje tudi strokovnost in strokovno usposobljenost kandidatov. Predlog zakona zagotavlja, da bodo v slovenski zdravstveni sistem vključeni torej zgolj ustrezno usposobljeni zdravstveni delavci, kar je ključno za varnost pacientov in kakovost opravljenih zdravstvenih storitev. Uvedba izvedenskih mnenj, ki bodo vključevala oceno vsebinske primerljivosti izobraževalnih programov in morebitno določitev dopolnilnih pogojev, se pravi pripravništvo, dodatni izpiti, preizkus strokovne usposobljenosti in drugo, pa zagotavlja, da bo vsak kandidat moral pred vstopom v prakso dokazati ustrezno stopnjo in raven znanja in in pa kompetenc. Predlog zakona prinaša tudi jasnejšo opredelitev odgovornosti posameznih institucij v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij. Vzpostavlja se tudi evidenca izdanih odločb, ki omogočajo boljši nadzor nad vključevanjem tujih zdravstvenih delavcev v sistem, prav tako pa se predvideva tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonskih določb, kar dodatno zagotavlja spoštovanje predpisanih pogojev in standardov. Dodatno ta zakon odpravlja tudi pomanjkljivosti veljavne zakonodaje, ki so se kazale kot neke administrativne ovire in seveda tudi predstavljale neke nepotrebne stroške za kandidate. Po novem bo ta celoten postopek poenoten in centraliziran, kar bo morda morda vplivalo na povečanje učinkovitosti postopka in tudi na manjšo obremenitev za zdravstvene delavce, torej te, ki prihajajo iz tujine. Predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu predstavlja nujen korak v smeri hitrejšega, učinkovitejšega in transparentnejšega sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij in prinaša koristi tako za zdravstveni sistem kot celoto, ki se sooča s pomanjkanjem kadra, kot seveda tudi za kandidate, ki bodo imeli jasnejša pravila za vključitev v zdravstveno dejavnost v Republiki Sloveniji. S poudarkom na kakovosti varnosti pacientov, jezikovni usposobljenosti in pa pravni varnosti ta zakon prispeva k dolgoročni stabilnosti in vzdržnosti slovenskega zdravstvenega sistema. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Hvala. Gospod Zvonko Černač bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, izvolite. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Pred dvema letoma, januarja 2023, je bil na Brdu pri Kranju vrh koalicije, ki so se ga udeležili vsi ministri Golobove Vlade in vsi poslanci Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice. Po tem vrhu sta predsednik Vlade in takratni minister za zdravje stopila pred kamere in predsednik Vlade je dejal, leto 2023 bo leto reform in jih je naštel osem ali devet. In nadaljeval: vendar moram povedati, predsednik Vlade Golob je to povedal, da je absolutno, absolutna prioriteta zdravstvena reforma. Potem ste vsi poslanci koalicije konec januarja še enkrat za prmej, da bo to le držalo, kar ste se že obvezali v koalicijski pogodbi eno leto prej, še enkrat 33. TRAK: (NB) – 11.40 (Nadaljevanje) podpisali te zaveze, navedli ste jih v 12 točkah, kaj vse boste naredili v tem letu dni in pol, vsi roki so že zdavnaj potekli, med drugim ste večkrat prelomili obljube, tudi zdravstvenemu osebju, ki so bile ne le obljube, pač pa podpisan dogovor, ki je bil objavljen celo v Uradnem listu Republike Slovenije. Ničesar od obljubljenega v rokih, ki ste si jih sami postavili, niste uresničili. Pred dnevi, prejšnji teden je predsednik vlade Robert Golob ponovno stopil pred kamere in dejal, da boste uresničili tokrat samo tri reforme, in da ste eno že uresničili. In jaz sem bil prepričan, da se bo pohvalil z zdravstveno reformo, ampak se ni. Pohvalil se je s plačno reformo, plačna reforma je tista, ki ste jo po njegovih besedah uspešno izpeljali. In kdo je zmagovalec te plačne reforme, ki mimogrede to ni, ker nesorazmerij ni odpravila, še povečala jih je predvsem tam, kjer bi morali ljudje končno dobiti dostojno plačilo za delo, ki ga opravljajo. Zmagovalci so funkcionarji, smo funkcionarji oziroma bodo naši nasledniki na različnih nivojih in tisti birokrati po ministrstvih, ki so imeli že prej najvišje plače in kdo so poraženci? Poraženci so najslabše plačani v poklicih, kjer delovne sile primanjkuje. Med njimi so tudi medicinske sestre, zdravniki in ostalo zdravstveno osebje. V teh treh letih ste zmetali na desetine, stotine milijonov v zdravstveni sistem, učinka za tiste, ki na zdravstveno obravnavo čakajo nedopustno dolgo ali do storitev sploh ne morejo, pa ni. Ko se družinski zdravnik upokoji, ljudje v vrsti čakajo, da bi se vpisali k novemu, in vsem to ne uspe. In kaj je izumila Golobova koalicija za reševanje teh razmer? Ambulante za neopredeljene, ki so požrle dodatne milijone in podaljšale vrste na urgencah. Ker se je večina tistih, ki nimajo osebnega zdravnika, pač poslužila bližnjic. Ste pa v tem obdobju ustanovili eno novo agencijo, agencijo za kakovost na področju zdravstva in vsaj tako pravi predsednik vlade Golob še prejšnji teden, v četrtek je to ponovil, ukinili ste dopolnilno zdravstveno zavarovanje. A glej ga zlomka, dva dni po teh njegovih besedah, v soboto, prvega tretjega, se je to ukinjeno zavarovanje podražilo za 6,2 odstotka in še 80 tisoč več ljudi ga plačuje kot ga je plačevalo prej, dokler ni bilo kao ukinjeno. Zdravnike ste januarja 2023 opredelili za razredne sovražnike. Tu pred stavbo Državnega zbora ste 11. januarja 2023 poslanci koalicije na čelu z vsemi vašimi vodji poslanskih skupin stali za uličnim zabavljačem Jenullom in podprli njegovo stavko pacientov, ne proti Vladi, pač pa proti zdravstvenemu osebju. Predsednik vlade Robert Golob pa se je nekaj dni kasneje pridružil tej njegovi stavkajoči maškaradi. Prihodnji teden bo matični odbor obravnaval temeljni zakon na področju zdravstva. Naj povem že zdaj, da je popolnoma neustrezen, neprimeren in ne rešuje ničesar. Če bo sprejet, ga bo potrebno nemudoma po spremembi oblasti odpraviti, da ne bo narejena še večja škoda. In na to sejo je vabljen ta isti ulični zabavljač Jenull. Kaj ima on opravka z zdravstvom, oprostite, ne vem, ne vem, niso pa bili vabljeni, niso pa bili vabljeni predstavniki zdravnikov, ostalega medicinskega osebja, niso vabljeni predstavniki številnih društev, ki na različnih nivojih delujejo tudi prostovoljno na področju zdravstvenega sistema. Vlada se torej pri rušenju zdravstvenega sistema ne ustavlja, nadaljuje z inovativnimi prijemi in enega od teh imamo tudi danes na mizi. Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. Naj bi pohitril postopke zaposlovanja kadrov iz tretjih držav in to naj bi bila rešitev za zdravstveni sistem. Pohitril jih bo tako, da bo znižal zahteve oziroma standarde, pazite, in to na področju zdravstva, to na področju, kjer je zelo pomembno ne samo znanje matičnega jezika, ampak ko gre za osebnega zdravnika, je zelo pomembno poznavanje ljudi v tistem okolju, njihovih družinskih članov, celotne družine in tako naprej. Namesto treh, en izvedenec, znižujejo se standardi znanja jezika. jezikovne kompetence tujih zdravnikov se bodo preverjale šele ob prijavi na strokovni izpit, torej bodo v ambulantah pol leta delali zdravniki, za katere sploh ne bo jasno, ali bolnike razumejo ali ne. Tega še na tržnici ni, oprostite, ne pa na področju zdravstva, norčujete se iz sistema in iz ljudi.

na drugi strani pa boste pohitrili postopke za zdravnike tudi iz držav, ki imajo bistveno nižje standarde izobraževanja na področju zdravstva kot Republika Slovenija. Včeraj je bil na Brdu pri Kranju strokovni posvet o zaposlovanju kadrov iz tujine. Državni sekretar, ki sedi tukaj za mano, je tam povedal sledeče, povedal je, da so na ministrstvu lani prejeli 320 vlog, 320 vlog za priznanje poklicnih kvalifikacij, od tega 71 za zdravnike, 45 za doktorje dentalne medicine, 57 za zdravnike specialiste ter 147 za druge zdravstvene delavce in izdali so 249 pozitivnih odločb. 320 prijetih, 249 izdanih. Jaz se vprašam, kje je tukaj tako strahoten problem, da se je moralo silno ministrstvo mesece in mesece ukvarjati z nekim zakonom, ki ne bo prinesel ničesar. Še posebej, če upoštevamo podatek, da je v Republiko Slovenijo v letu 2023 prišlo 4 tisoč 520 zdravstvenega osebja, 520 iz okolja Evropske unije, ne iz tretjih držav, za kar vi delate zdaj ta zakon. Od tega zdravnikov 616 in medicinskih sester 1830 in ostalo je bilo ostalo zdravstveno osebje. Torej, je za ministrstvo, ko se sesuva zdravstveni sistem, ko ljudje ne morejo normalno dostopati do osebnega zdravnika, ko številni umrejo zaradi tega, ker so prepozno deležni zdravstvene obravnave, problem 6 do 12 mesečno obravnava 300 vlog, 300 vlog. Kajti, samo to se bo zgodilo, namesto 6 do 12 mesecev naj bi se, po besedah tega istega državnega sekretarja, ta obravnava zgodila v dveh mesecih in pol. Res velikanska dodana vrednost, moram reči, v sistemu, kjer kjer je v letu dni prišlo skoraj 5 tisoč ljudi iz tujine. Torej niso problem sto tisoči ljudi, sto tisoči ljudi v tej državi, ki kljub temu, da plačujejo obvezni in še dodaten obvezni prejšnji prostovoljni zdravstveni prispevek ne morejo dostopati do storitev, za katere vsak mesec plačujejo v zdravstveno in ostale blagajne. Rešitev težav v zdravstvenem sistemu torej ni v zaposlovanju tujih kadrov iz tretjih držav in tega ta zakon tudi ne rešuje in tudi nima namena tega reševati. Ta zakon je neko mašilo v tej praznini, ko niste bili sposobni sistema v treh letih urediti. To dodatno zaposlovanje kadrov v zdravstvu iz tretjih držav je pomembno samo na področju, ko gre za vrhunske kirurge in vrhunske zdravnike. In takrat mislim, da tudi ni nobene ovire, da se te stvari ne bi na ustrezen način urejale. Ne more pa ta zakon rešiti težav tam, kjer so težave največje in to je primarni nivo. Sosednja Avstrija je pred časom ponudila en ukrep, in sicer 100000 evrov za ordinacijo družinske medicine, na novo ustanovljeno ordinacijo družinske medicine 100000 evrov. 80 ordinacij je bilo na ta način ustanovljenih. 8 milijonov evrov je bil finančni strošek za državo. Kaj je naredila Republika Slovenija v približno istem obdobju? Približno isti znesek je zmetala v podirajočo ruševino na Litijski 51, približno isti znesek je zmetala v zastarele računalnike in tako naprej in tako naprej. Tako da ni potrebno, glejte, spoštovani in spoštovani državni sekretar, da izumljate toplo vodo, ker je že izumljena. Dovolj je kopirati dobre prakse iz sosednje države in vzpostaviti sistem tako, da bo deloval. Seveda ne morete tega narediti, če, kot razrednega sovražnika vzpostavite zdravnike in ostalo zdravstveno osebje, ker ne morete uspeti. v kolikor nimate vzpostavljenega ustreznega partnerskega odnosa s tistimi, ki so izvajalci v tem sistemu, vam ta pot ne more uspeti in ne bo uspešna. V Poslanski skupini seveda tega zakona ne bomo podprli. Hvala. Gospa Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Izvoli. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Slovensko javno zdravstvo pestijo številni problemi. Zagotovo so med večjimi vodenje in upravljanje javnih zavodov, pridobivanje kadrov, pogoji dela in plansko gospodarjenje ZZZS. Javni zavodi poslujejo z izgubami, medtem, ko ima ZZZS presežek v višini kar 80 milijonov evrov, pacienti pa čakajo v predolgih vrstah, kljub mesečnim vplačevanjem v zdravstveni sistem in za več denarja dobijo manj pravic. Strinjamo se, da se lahko del težav reši s pridobivanjem dodatnega kadra v zdravstvu, a pri tem se zastavlja vprašanje, katere so res prave rešitve za kadrovsko stisko? V Novi Sloveniji smo zadovoljni, da se je odločitev za stimuliranje družinskih zdravnikov iz leta 2020 pokazala kot dober ukrep. Seveda si želimo, da Vlada z ukrepi krepitve primarnega zdravstva nadaljuje tudi v prihodnje in ne, da to v prihodnje opusti. To vključuje tudi povečanje števila družinskih zdravnikov, ker smo v Sloveniji po številu zdravnikov krepko pod povprečjem Evropske unije. Če podrobneje pogledamo predlog zakona, ki ga obravnavamo danes, pa se lahko vprašamo, ali je rešitev za reševanje kadrovske stiske res tudi v čim hitrejšem zaposlovanju zdravnikov iz tretjih držav na račun nižjih strokovnih kompetenc? Ministrica za zdravje je napovedala, da se bo zaradi novega zakona povprečen čas postopka za priznanje tujih kvalifikacij skrajšal z današnjih devet mesecev na okoli tri mesece. Glede na to, da Ministrstvo za zdravje ne slovi ravno kot najhitrejši administrativni organ, so takšne napovedi zelo optimistične. Poleg tega se s predlogom zakona Zdravniški zbornici jemlje njena strokovna vloga v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij. Kdo, kdo bo odgovoren za morebitne zdravniške napake zdravnikov, ki se bodo pojavile, morda zaradi nižjih standardov znanja, morda zaradi nepoznavanja jezika? Zdravniška zbornica Slovenije opozarja, da predlagana vsebina zakona prinaša skrajševanje postopkov za tujce na račun opuščanja strokovnih varoval. Poudaril, da mora vsak kandidat, ki vstopa v slovensko zdravstvo, izpolnjevati enake pogoje in strokovne standarde, ne glede na to, ali je slovenski ali tuji državljan. Po veljavnem zakonu ustreznost tujih kvalifikacij preverja tričlanska strokovna komisija, ki zagotavlja, da se v slovenski zdravstveni sistem vključujejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki, predlagana novela pa to prakso opušča. Namesto komisije naj bi strokovno presojo opravljal imenovani izvedenec, pri čemer ministrstvo ne bo niti dolžno upoštevati njegovega mnenja. Prav tako se opušča obvezna pridobitev mnenja Enic Naric, centra o primerljivosti izobraževalnih programov, kar dodatno zmanjšuje transparentnost in strokovnost postopka. Predlog zakona torej omogoča, da o kompetencah zdravnikov ne odloča več stroka, temveč vsakokratna oblast. Ključno vprašanje pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce, ki je zanje časovno najbolj potratno, ostaja nenaslovljeno, kar pomeni, da predlagane spremembe ne bodo rešile dejanskih administrativnih ovir. Slovenski zdravniki morajo pridobiti ustrezno izobrazbo in opraviti obsežen strokovni izpit, da lahko delujejo v našem zdravstvenem sistemu. Po drugi strani pa predlagane spremembe tujim zdravnikom omogočajo, da se vključijo v delo z bistveno manj pregleda in prilagajanja. Takšna ureditev ne samo, da ustvarja neenakost, ampak tudi zmanjšuje ugled in vrednost slovenskih kvalifikacij.

Novi Sloveniji menimo, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ne želimo namreč, da se znižujejo zahtevne, zahtevane kompetence zdravnikov. Na prvem mestu mora biti varna in kakovostna obravnava bolnikov. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin, sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prva je k razpravi prijavljena gospa Eva Irgl, izvoli. Ne bo.

je le kamenček v mozaiku urejanja našega zdravstva, ki je dejansko v zadnjih 30 letih do nastopa pač Vlade Roberta Goloba ni doživelo dosti sistemskih sprememb. Zato me najbolj boli, ko poslušamo zavajanja in manipuliranje s podatki določenih poslancev, tudi na odborih in tudi na teh plenarnih sejah, opozicije. Problem kadra ni samo problem zdravstva, čeprav je tukaj še posebej izražen, govorimo lahko tudi o sociali pa konec koncev tudi v gospodarstvu. In hvala bogu je Slovenija še vedno atraktivna država za prihod visoko usposobljenega kadra iz tujine, za zdravstvo govorimo predvsem o državah bivše Jugoslavije, v zadnjem času pa se nam odpirajo jasno na tem področju tudi drugi trgi. Jasno je, da s pospešitvijo izobraževanja tega na kratek ali pa tudi na srednji rok pomanjkanja kadra ne moremo rešiti, tako da je dejansko pritegnitev zdravstvenega kadra iz drugih držav trenutno zelo, zelo pomembno. In že v nekaterih okoljih direktorji zdravstvenih domov govorijo, da bi bil velik, velik problem funkcioniranja teh zdravstvenih domov, če ne bi imeli kadra tudi iz tujine. Ta Vlada je že v parih predpisih, ki so bili že sprejeti, govorimo o lanskoletnem interventnem zakonu, govorimo o davčni olajšavi za nove rezidente, ki je bil sprejet v sklopu sklopu dohodninske novele lansko leto, že prispeval določene pozitivne momente postala, da bi naša država bila bolj atraktivna za prihod tujih strokovnjakov, v pripravi pa so jasne tudi spremembe Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju in delu tujcev, ki bi to zadevo še olajšal. Kaj v bistvu s tem predlogom zakona želimo? Želimo, da se uredijo postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij v zdravstvu tako, da bo to omogočilo hitrejšo in bolj učinkovitejšo integracijo zdravstvenih delavcev v slovenski sistem in zagotavljali kakovost zdravstvenih storitev. Gre dejansko za odpravo določenih administrativnih ovir na tem področju ter povečanje transparentnosti. Kljub poenostavitvi postopkov pa bo preverjanje strokovnosti, znanja, kakovosti kandidatov ostalo in mora ostati na visoki ravni. In ker se pa vsi strinjamo, da je kader v zdravstvu ključnega pomena za zagotavljanje dostopne, varne in kakovostne zdravstvene obravnave pacientov, tudi tukaj mora biti pacient na prvem mestu. In kaj v bistvu ta predlog zakona prinaša? Na prvem mestu, kot sem že poudaril, gre za odpravljanje administrativnih ovir, torej za poenostavitev in pospešitev postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij. Kljub temu še enkrat poudarjam, da bo vse to preverjanje moralo ostati na visoki ravni. Poleg tega gre pa tukaj še za poenotenje postopkov, ki so zdaj razpršeni na različnih variantah. Poslušal sem nekatera stališča, kjer je bilo izraženo tudi mnenje, da se ti standardi nižajo. Ni res. Sam imam zelo dobre izkušnje s postavitvijo izvedencev na določenih področjih in mislim, da bo v tem upravnem postopku izvedenec dejansko bil tista strokovna pomoč tem upravnem postopku, ki bo dal podlago za končno odločbo. Glavni cilj je, jasno, pomanjkanje zdravstvenega kadra. In tukaj je, se mi zdi, tudi zelo pomembna komponenta, da ohranimo pač ta standard jezika, ki ga potem uporabljajo, znanje jezika, slovenskega jezika, ki ga potem uporabljajo ti zdravstveni delavci na visokem nivoju. Tukaj dejansko gre za en korak naprej, ker je predvideno to šestmesečno usposabljanje pri tem novem delodajalcu. In v tem času mislim, da se bo to znanje jezika pred pred strokovnim izpitom teh delavcev dejansko še poglobilo, se izboljšalo. In jasno, skozi to praktično delo bo postalo takšno, da bo omogočalo dejansko boljšo obravnavo pacientov, kot je pa po po zdajšnjem sistemu. Jasno, da tukaj gre tudi za večjo transparentnost in nadzor nad postopki. Pa še nekaj, kar se mi zdi tudi pomembno, da bodo kandidati po priznanju poklicne kvalifikacije vezani na zaposlitev pri ponudniku, kar bo pač tudi delodajalcem zagotovilo večjo stabilnost in pa konec koncev tudi manjše stroške, ker jasno, da ima tudi tako ta, ki pride v sistem, kot tudi ta, ki ga vzame v sistem, torej delodajalec, določene stroške in tukaj pač ti stroški se nižajo. Sam menim, da in pa verjamem, da bo ta zakon, ki bo prišel skozi proceduro tudi z morebitnimi amandmaji, uspešno prispeval k kadrovski krepitvi našega zdravstva. Hvala.

Pred nami je Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Ta zakon je tako rekoč v nekem paketu zakonov zdravstvene reforme aktualne vlade. Vemo pa, da je situacija in kriza v zdravstvu veliko večja, kot jo pa rešuje ta zakon. Vemo, da so čakalne vrste iz dneva v dan večje, da zdravniki zaradi različnih dejavnikov odhajajo iz javnega zdravstva. Še slabše, zdravniki zaradi različnih dejavnikov odhajajo tudi v tujino. In v prvi vrsti bi morala Vlada oziroma aktualno ministrstvo reševati problem v tem delu, da bi se to čim prej zaustavilo. Vendar kot po navadi, so se rešili, po mojem, problema z napačne strani. strani. Če malo komentiram ta zakon o tem zakonu je navedeno, da bo namesto komisije strokovno presojo opravljal tako imenovani izvedenec. Pri čemer pa piše tudi, da ministrstvo ne bo dolžno upoštevati njegovega mnenja. Vemo, da po zdajšnjem zakonu je opredeljeno, da to preverja tričlanska strokovna komisija in vemo, da lahko, da s tem prihaja tudi v zdravstveni sistem ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Kot sem bral mnenje, tudi Zdravniške zbornice, bi ob sprejetju tega predloga zakona tudi opustili obvezno pridobitev 38. TRAK: ENIC-NARIC, kjer preverja izobraževalni sistem v tisti državi iz katere kandidat prihaja. Kot je bilo rečeno. Je bilo včeraj na Brdu je bil posvet in tam je bilo rečeno, da je pač pritisk tega kadra v zdravstvu tudi iz držav, kot so Filipini. Vemo, da je bazen bivših republik Jugoslavije tako rekoč se prazni, da ni Slovenija več tako zanimiva za ta kader, zdravniki, če pridejo v Slovenijo, je veliko primerov takšnih, da gredo zdravniki potem naprej v ostale evropske države, kjer imajo boljše pogoje za delo, kjer so bolje plačani in jaz mislim, da s tem novem zakonu, s tem nekako opuščanju teh preverjanj strokovnih, se bojim, da bo k nam prišel kader, kateri, kateri, kateri ne bo nekako na nivoju tega kadra, katerega izobražujemo na slovenski fakulteti, tako da nekako paciente bi moralo to skrbeti in Vlada oziroma ministrstvo bi moralo v prvi vrsti z zakonodajo nasloviti probleme pacienta in ga postaviti v prvo vrsto. Vse države skoraj imajo problem s kadrom, ampak se nekako lotevajo teh težav oziroma problemov na svoj način, ampak mislim, da tako površno in tako nesistematično kot se ukvarja Slovenija s tem, mislim da ni države v tej naši tako imenovani bližnji, bližnji soseski oziroma Evropi. Vemo, da je veliko kadrov odide kar v sosednjo Avstrijo, kjer imajo za približno enako, isto delo veliko boljše pogoje in veliko boljše plačilo. Vemo, da je sosednja država tudi pred, pred časi nekako hotela tudi na ta način rešiti probleme zdravstva, da so posneli eno takšno nadaljevanko, kot je berg doktor, kjer hočejo prikazati zdravnika, sploh družinskega zdravnika v dobri luči, kjer pokaže, kako dela za ljudi in kako pristopa k ljudem. Pri nas pa vidimo, da predsednik vlade obmetava zdravnike in zdravstvene delavce s paraziti, da jih nekateri tudi imenujejo za dvoživke. Poglejte, tega si zdravniki, zdravniki Zdravstveni sistem, v katerem je trenutno Slovenija, rešujejo zdravniki. Zdravnik je s svojo požrtvovalnostjo, Zdravniki, kateri poleg dela v javnem sektorju še popoldne delajo privat, da lahko tiste ljudi, kateri pač imajo nekaj več denarja, lahko pregledajo Tudi v privat ustanovah. Določene tovarne imajo tudi svoje zdravnike, kajti ugotavljajo, da je bolniški stalež veliko manjši. Firme ugotavljajo, da se je v zadnjih letih približno bolniška podvojila. Nekatere firme imajo tudi okoli 10 procentov bolniške odsotnosti v primerjavi z dvema, tremi leti nazaj in kažejo se odlični rezultati.

Mene je strah, ko bodo prišli zdravniki iz nekih tretjih držav, kot sem že prej omenil, iz Filipinov, vemo, da je tu jezikovna bariera malo večja, kot pa je iz držav bivše republike, kako bo tu potekalo sporazumevanje? Niti pacienti ne bomo razumeli zdravnika, niti zdravnik ne bo razumel pacienta. Že zdaj je problem, ko si nekako, ko prideš k zdravniku malo v stresu, niti ga ti ne razumeš, kaj ti je povedal, pa ti bi rekel, da bi ga moral razumeti, kaj šele bo, ko bo ta jezikovna bariera še večja? Jaz mislim, da ta zakon ne rešuje ničesar in zgodilo se bo namreč sledeče. Kaj hitro bomo pacienti, bodo pacienti pač videli, da določeni ti zdravstveni delavci, v tem primeru zdravniki, da je problem s to mogoče kvaliteto izobrazbe, s tem njihovemu pristopu, ko bodo pač prišli iz enih drugih držav, kjer je drugačna kultura, da bodo mogoče ti zdravniki res imeli krajše čakalne vrste. In tu se

bodo pač potem ti rezultati. Po drugi strani pa tudi nekako v neenakovreden položaj oziroma postavljamo tudi tega zdravnika oziroma tega zdravstvenega delavca, kateri bo prišel delat, verjetno ne po svoji krivdi. Kajti, če bi na začetku od njega zahtevali malce hitrejše in bolj kvalitetno usposabljanje oziroma preverjanje in učenje slovenskega jezika bi verjetno tudi za njega bilo kasneje lažje. Zdaj, omenjeno je bilo, da bi mogoče v dveh mesecih in pol ta postopek stekel, da bi že pač bil ta kandidat nekako pripravljen za delo. Jaz bi rekel, da da bo to težko. Prej, ko sem govoril o zdravstvenih reformah, recimo, kar nekaj držav, od Nizozemske do Anglije, so se lotili teh težav na različne načine. Prvo so pač povečali število vpisov na posamezne fakultete, pogoje so prilagodili, še malo manj birokracije naložili zdravnikom in zdravstvenim delavcem, uredili seveda tudi plačilo, tudi plačilo je problem. Kajti zdravniki so na trgu, zdravnik lahko gre delat pač

kot pa ga bi reševal ta problem oziroma ta zakon. Kot je bilo včeraj rečeno na tem posvetu, kot ste rekel, državni sekretar, koliko je prišlo zdravnikov v Slovenijo in da ste izdali 249 pozitivnih odločb. Jaz vas sprašujem po tem novem zakonu, če bo sprejet, ali bo ta številka večja Kako doseči to število, da bi, vemo koliko zdravnikov v Sloveniji primanjkuje in ali bo ta sistem to reševal in kakšen je trend prihoda zdravnikov v teh letih v Slovenijo? Jaz tega zakona ne bom podprl, ker, poglejte, če ga Zdravniška zbornica ne podpira, če je kar nekaj pripomb na ta zakon, poglejte, bi moral biti usklajen s stroko, tako kot v nekaterih drugih primerih, nekako (nadaljevanje) pišejo zakon na ulici neki gledališki kvazi umetniki. Kot poslanec jaz takšnih zakonov ne mislim podpirati in tako tudi tega zakona ne bom podprl. Hvala lepa.

hramu demokracije. Jaz se opravičujem, tudi Filipinci so lahko zdravniki. In to, kar počnejo tukaj, opozicija kar počne, da straši ljudi, da ti ljudje so nesposobni, bojijo se, v glavnem to je sovražni govor. In prosim, da urgirate vsakič, kadar pride do takega stanja, ker tega več ne bom poslušal, jaz ne bom več poslušal in bom vsakič vstal. Hvala. v dvorani/ Postopkovno ima prednost pred repliko. Repliko imate na kolega Jelena, ne? Ja. Najprej bomo dali postopkovno kolegici magister Karmen Furman, nato kolega Jožef Jelen, nato pa replika. Samo preden dobite postopkovno, bi rada odločila o postopkovnem predlogu, kolega Prosen Kralja. Jaz se seveda strinjam, da nam tako Poslovnik Državnega zbora kot tudi etični kodeks, katerega smo se zavezali spoštovati vse poslanke in poslanci, da nas zavezuje, da smo v svojih razpravah spoštljivi in da seveda upoštevamo Ustavo, ki govori o tem, da je prepovedano razlikovanje na osnovi spola, političnega prepričanja, nacionalne pripadnosti, etične pripadnosti in tako dalje. Glede na razpravo vsebinsko, ki jo imamo, je zelo primeren, primerno opozorilo, da moramo paziti na to, da ne žalimo druge nacije, kar se tu dogaja, na način, da govorimo, kakšne so njihove značilnosti. Vendar bom dala samo opozorilo. Ne želim ničesar opominjati, ker ne gre neposredno za nepravilno rabo Poslovnika, temveč gre za

v razpravi pač pojasnil svoje mnenje. In nikakor ni bil žaljiv. Glede na predlog zakona, ki ga danes imamo v obravnavi, je pač izrazil svoje pomisleke glede na dejstvo, kako boste vi zaposlovali tujce, ki ne bodo oziroma ne bodo potrebovali znanja tujega jezika in kako bo to vplivalo posledično tudi na bolnike. In v svoji razpravi zagotovo ni bil žaljiv in zato bi želela oziroma ste že sami opozorili kolega Prosena Kralja, da če že se prijavlja k postopkovnemu predlogu, da ga tudi izrazi kot postopkovni predlog, ne pa da ga zlorabi za to, da svojo razpravo in svoje razmišljanje pojasnjuje. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Kot rečeno, sem že odločila o postopkovnem predlogu. In seveda ne bom izrekla opomina, ker vsebinsko sem tudi izrazila podporo postopkovnemu predlogu. Kolega Jelen, izvolite. Ja, predsedujoča, hvala lepa za besedo. Zdaj, ko sem bil izzvan. Zdaj poslanci koalicije nam jemljete besedo. Najboljše je, da še poveste, kaj naj govorimo. Verjetno bo potem lažje za vas. Zdaj, če ste me narobe razumeli, jaz sem pač citiral: po mnenju Zdravniške zbornice bi se ob sprejetju predloga zakona o priznanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu opustila obvezna pridobitev mnenja centra ENIC-NARIC, in ta center ima nalogo, da preverja kompetence zdravnikov oziroma njihovega sistema iz države, iz katere prihaja. In vemo, da Filipini so za nas oddaljena država,

Hvala. Zdaj imate repliko, ki se je prej, medtem ko kolega Jelen se je prej prijavil k postopkovnemu, ne, k postopkovnemu, ste se prej prijavili. V vsakem primeru ste postopkovno uporabil za repliko, kar je tudi okej, ker ste razpravljali. Izvolite, kolega Premik.

o konkretnih problemih našega zdravstva in ne v neki imaginaciji, kot je Berg doktor, da ne bi omenili potem še tisto češko nadaljevanko Bolnišnica na kraju mesta, pa tudi Naša mala klinika je ena izmed teh zadev, ki bi spadala mogoče v razpravo kolega Jelena. Bi pa še eno zadevo, kajne, on je govoril, da dejansko so zdravniki, ki rešujejo naš zdravstveni sistem. Jaz sem govoril o zdravstvenem o zdravstvenem osebju, kajti so zdravniki tisti, ki so bistveni element, ampak poleg njega se še vedno pozablja tudi na drugo medicinsko osebje, kot so medicinske sestre in podobno. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima kolegica Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Glede na vse postopkovne in vsa stališča, ki sem jih poslušala, lahko rečem, da namesto, da bi zagotavljali obravnavo in zdravstveno oskrbo slovenskim državljanom v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, ste seveda napovedali, tem zdravnikom, prav, lahko rečem, sveto vojno. Z zakonom, kajne, kako potisniti slovenske zdravnike ven iz sistema, kdo lahko dela, kje, koliko ur lahko dela kej, kajne, namesto, da bi za to, da bi ljudje prišli do obravnave, uporabili vse kapacitete, ki jih v Sloveniji imamo, ampak ne, vi tega ne želite. Seveda je predlog, ki ga imamo danes pred sabo, tudi del odgovora, kako pa na drugačen način zagotoviti zdravstveno oskrbo. Ja, in seveda, to je s priznavanjem poklicnih kvalifikacij v zdravstvu za zdravnike, zdravstveno osebje iz tretjih držav. Lahko rečem, da ste s tem zakonom napovedali tudi svetovalno zdravniški zbornici, kateri jemljete njeno strokovno vlogo v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij in zakaj in s čim se to argumentira? Seveda se argumentira s tem, da ste vzpostavili sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij zdaj, na ministrstvu. Na ministrstvu bo zdaj odločalo in kaj ste zapisali? Če uradna oseba ministrstva nima strokovnega znanja, nima strokovnega znanja oseba na ministrstvu, ki bo o tem odločala, kajne, ne Zdravniška zbornica več, ker njim, njim ne zaupamo, se za podajo mnenja imenuje izvedenec, ta mora mnenje podati najpozneje v 20 dneh, sicer lahko pristojni organ izda odločbo brez tega mnenja oziroma določi novega izvedenca. celo še novega izvedenca bomo lahko dali. Predlog zakona določa tudi upoštevanje morebitnih delovnih izkušenj in dodatnih znanj, ki v sedanji ureditvi pri pripravi izvedenskega mnenja niso upoštevana. Naprej. Izvedenec lahko v izvedenskem mnenju predlaga opravljanje enega ali največ pet dopolnilnih izpitov pripravništva, strokovnega izpita in tako naprej. Ampak kaj je pomembno, da ministrstvo tega izvedenskega mnenja lahko ne upošteva. Ali razumete, kakšno vlogo si Ministrstvo za zdravje jemlje v svoje roke? Da Ministrstvo za zdravje bo odločalo. Ali ima nek zdravstveni delavec iz tretjih držav dovolj kompetenc ali ne? In on bo rekel, ja, ima, tudi če jih nima, tudi če jih mogoče nima, če je izvedenec podal pripombe oziroma da morajo še kaj dodatno narediti. To si jemlje Ministrstvo za zdravje. Ali se bo še kdo upal h kakšnemu zdravniku, če bo Ministrstvo za zdravje si vzelo to v svoje roke? Res

Ne vem, zakaj. Jaz kot davkoplačevalka, kot tista, ki vplačujem v ta sistem, ki seveda mora tudi dodatno obvezno plačevati od 1. marca naprej dobrih, malo več kot 37 evrov. To pričakujem, da bom storitev dobila na napotnico takrat, ko jo potrebujem, ne glede, kdo jo bo naredil. Ampak vi temu močno nasprotujete in delate prevale obvode, kako, na kakšen način bi vi disciplinirali zdravstveno osebje v Sloveniji, in ker oni zdaj zapuščajo ta javni sistem, v katerem imamo že prihodnji teden tudi razpravo na matičnem delovnem telesu,

nadomestili te zdravnike, ki odhajajo z ali pa zdravstvene delavce z drugimi zdravstvenimi delavci iz tretjih držav. In to še enkrat, da si ministrstvo jemlje pravico nad Zdravniško zbornico. Ja, potem jo pa ukinite. Ampak vi se v prevečih sistemih prilaščate pravice, ki so bile že podeljene nekomu drugemu na različnih področjih. Bojim se, da to za državo ali pa za prihodnji zdravstveni sistem v Sloveniji ni dobro. Zdravstvo v Sloveniji je zakomplicirana zadeva, kako zagotoviti, zagotovo, ampak ali ste posegli na kompetence vodij, ki upravljajo javne zavode. Ali ste pogledali, ali so te osebe, ki vodijo javne zdravstvene zavode, strokovno kompetentne, da znajo voditi? Ali ste pogledali, kaj že ves čas opozarjajo zdravstveni delavci glede pogojev dela? Ali ste se odločili, da boste pregledali plansko gospodarstvo, ki ga izvaja ZZZS? Ko nek srčni kirurg reče, da bi lahko sam opravil več operacij na dan, dan, ZZZS pa mu plačuje samo dve. Ali ste se tukaj kaj odzvali, a ste se tukaj kaj odzvali? Zakaj se to dogaja? Še enkrat, na podlagi izvedenskega mnenja bo ministrstvo seveda potrdilo oziroma izdalo dovoljenje. Najbolj me skrbi, da ministrstvo to mnenje upošteva ali ne, ne glede na to, zdaj moramo nazaj iti, da uradna oseba ministrstva nima strokovnega znanja za presojo študijskega programa, se imenuje izvedenec. Izvedenec poda oceno, poda pripombe. se pravi, na ministrstvu ni osebe, ki bi sama podala to mnenje, zato je to naredil izvedenec, tako piše v zakonu, in potem bo ta oseba na ministrstvu odločila, ali bo izvedensko mnenje upoštevala ali ne, pa kljub temu, da nima strokovnega znanja za presojo študijskega programa. Mogoče se motim. Bom počakala, kaj boste povedali. Ampak tako je zapisano. Tako je zapisano. Ne vem, če si slovenski davkoplačevalci, ki vzdržujejo slovenski javni zdravstveni sistem, zaslužijo tako

Hvala za besedo. Zakon, ki je pred nami, ne bo rešil propada javnega zdravstva v Sloveniji, ne bo. bo. Pričakovali bi seveda, da Ministrstvo za zdravje in Vlada najprej poskrbi za kakovostno in varno obravnavo slovenskega pacienta, pa ne samo slovenskega, tistega, ki pride pač v naš zdravstveni sistem se zdraviti. S tem zakonom se načelo zdravstvenega varstva oziroma dostopnosti do zdravstvenih storitev poslabšuje, pa ne v smislu mogoče hitrejšega dostopa, ampak napisali ste, da glede na navedeno je predlagatelj zakona, torej sledi temeljni dolžnosti države, da aktivno poskrbi, da zavarovanim osebam dejansko zagotavlja učinkovito zdravstveno varstvo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Ali bo to učinkovito? Imeli bomo tujega zdravnika, tuje osebje, ki bo prišlo v Slovenijo. Slišali smo že o njegovih potem kvalifikacijah bo odločal en izvedenec, dal bo mnenje, ki bo upoštevano ali ne bo. kar najbolj bode v oči, je to, da ima šest mesecev usposabljanja pod mentorstvom, če prav razumem. In v tem času se bo učil slovenskega jezika. Torej, vstopal bo brez znanja, brez ene besedice slovenskega jezika. Hvala pa nasvidenje bo znal povedati verjetno, ker to zelo hitro se naučiš. Vseh ostalih zadev, ki jih mora zdravnik ali pa drugo osebje, če govorimo tudi o medicinskih sestrah, pa ne bo in se bo učil slovenskega jezika zraven lepo šest mesecev pod mentorstvom, potem pa bo eden izvedenec ugotovil, ali se poklicna kvalifikacija se izpolnjuje ali ne, dal bo mnenje, ministrstvo bo to upoštevalo ali pač ne. Zakaj se to dogaja? Zato ker v slovenskem javnem zdravstvu bežijo zdravniki dobesedno iz zdravstvenega sistema, iz javnega zdravstvenega sistema. Dobesedno bežijo, niste uspeli s tistim, kar ste razlagali pred volitvami, pa takoj po volitvah, pa ko ste dali tudi svoje zaveze, da boste uredili kvalitetno, kakovostno, varno, dostopno zdravstvo, da boste povečali število timov zdravnikov, medicinskih sester v javnem zdravstvenem sistemu. In ker se to ne dogaja, sedaj uvažate zdravnike. Razumem, lahko nam jih primanjkuje, jih bomo uvažali verjetno, ker tudi vse države uvažajo. Ampak na takšen način pa ne zagotavljate varne obravnave pacienta. Kajti, zdravnik tujec, ki bo prišel iz katerekoli države in ne bo znal niti besedice slovensko in se bi naj v šestih mesecih to naučil in potem samostojno delal. Mene zanima, ali to drži? Mislim, ali bo to sploh možno? Potem piše načelo osredotočenosti na pacienta, usmerjenost k uporabnikov zdravstvenih storitev, torej pacientu in njegova zaščita oziroma varovanje je ena od vrednot, ki jih javnost utemeljeno pričakuje od javnega sektorja oziroma izvajalcev javnih služb. Drži. Pacienti, bolniki pričakujejo kakovostno in varno obravnavo. Ampak s tem, kar danes vi uvajate, tega bo vedno manj. Potem spet načelo kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe: pri izvajanju zdravstvene obravnave morajo biti v ospredju vedno strokovnost, kakovost in varnost. Ne bi se spuščala v strokovnost določenih zadev, ampak kakovost in varnost tukaj ne bo zagotovljena. Še enkrat, imate brez preverjanja znanja tujega jezika uvajanje tujih zdravnikov s šest mesečnim usposabljanjem, pod mentorstvom, se uči takrat vmes tudi slovenskega jezika. In mene zanima, kako, na kakšen način bodo stvari delovale? Ali bo zdaj slovenski zdravnik, ki bo mentor, verjetno tudi še tolmač.

A tudi ni prav? Ja ,potem pa res vsi narobe beremo, ker tukaj piše, da zdaj po novem oziroma po starem presojo dela tričlanska strokovna posvetovalna komisija, pa za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine je predvidena stalna tričlanska strokovna posvetovalna komisija in tako naprej. Zdaj bomo imeli enega izvedenca in tukaj je največ pripomb tudi s strani tudi Zdravniške zbornice in vseh in da je to sporno. Skrajševanje postopkov za tujce ogroža strokovno delo v zdravstvu. To je definitivno. To, jaz mislim, da nihče ne more tega zanikati. In da niste v tem času izpolnili tistih obljub, ki ste jih dali, torej da boste uredili tudi vodenje javnih zavodov, da boste uredili, bom rekla, boljše pogoje za trenutno delujoče zdravnike v zdravstvenem sistemu in za celotno zdravstveno osebje, tega niste naredili. Tega enostavno niste naredili. In zdaj imamo na mizi, mislim da štiri zakone, ki naj bi revolucionarno spremenili sistem javnega zdravstva, ki naj bi bila reforma javnega zdravstva. Dali ste nam Zakon o Zakonu o zdravstveni dejavnosti na, mislim, da 200 straneh, koliko sem jih brala, na to je dala ZPS 36 strani pripomb, da ne govorim o 84. Straneh amandmajev na Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je ključni zakon. Ob tem, da pa sploh Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju niste uspeli pripraviti, da niste uspeli pripraviti tudi spremembe delovanja te te zdravstvene zavarovalnice, ki je eden izmed ključnih problemov v slovenskem javnem zdravstvu. Da še vedno omogočamo to, da ljudje hodijo v tujino na zdravljenje in jim tukaj zavarovalnica povrne v določenem odstotku, če pa v Sloveniji greš pri vas k zdravniku pa tega ne dobiš povrnjenega. Torej, slovenske zdravnike, slovenske time, medicinske sestre dajmo na najnižji nivo, kar je možno, uvažajmo tuje zdravnike in hodimo na klinike na Hrvaško. Tako se iz vaših zakonov oziroma iz tega, kar bi naj prišlo iz tega, govori. Hkrati pa predsednik vlade in drugi govorijo o parazitih v javnem zdravstvu, o dvoživkah, konkretni problemi pa se v bistvu s tem zamegljujejo. Da pa, če pogledamo potem finančne posledice tega. Finančne posledice tega zakona oziroma uvajanja tujih zdravnikov v slovenski javni zdravstveni sistem naj bi bil po oceni ministrstva za leto 2025 - 1,5 milijona evrov, od tega se za leto 2025 v breme delodajalca. Ocenjuje največ en milijon evrov, en milijon evrov. Koliko milijonov ste že zmetali v skrajševanje čakalnih dob, pa ni bilo iz tega nič. Mislim, da je kolega Černač v stališču povedal kaj so naredili Avstrijci. 100 tisoč evrov so dali za odpiranje družinske medicine ambulant, vi pa boste dali milijon in pol letos za uvažanje tujih zdravnikov brez preverjanja prej slovenskega jezika, uvajanje brez znanja slovenskega jezika v naš javni zdravstveni sistem. In potem leto 2026 prav tako. Kaj vse bi lahko za javni zdravstveni sistem v Sloveniji naredili s tem denarjem,? Kaj vse? Jaz mislim, da pač ključni bo ta Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki bo kmalu v obravnavi tudi na odboru, ki bo oziroma ki že razburja in jaz mislim, da ni, jaz ne poznam nikogar, ki bi bil za oziroma ki podpira ta zakon, razen doktor Kebra, ki je pobral 36 tisoč evrov za to, da je pisal zakon, ki ga nikoli ni bilo pod Vlado Mira Cerarja, 36 tisoč evrov pa še nekaj za pogodbo za pripravo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga ni bilo. In nekdo, ki pa drug strokovnjak, ki pa to podpira, je pa nekdo, kulturni promotor ali kaj jaz vem, je bil, in lepi slike žab tudi tudi na tablo Ministrstva za zdravje in piše smrt dvoživkam pred Ministrstvom za zdravje. In to so danes strokovnjaki za zdravstvo v Sloveniji, strokovnjaki, zakaj, ker so celo vabljeni na Odboru za zdravstvo, da nam bodo predavali, vsem, pa ne samo poslancem, vsem tistim, ki bodo tam, tudi zdravnikom, tudi medicinskim 45. TRAK: (TB) - 12.40 (nadaljevanje) sestram, tudi babicam, tudi tehnikom, kaj vse je treba v slovenskem javnem zdravstvu narediti. Potolči dvoživke, to ste imeli na ministrstvu na tabli. Nihče ni reagiral, nihče. To je danes, to so danes borci za javni zdravstveni sistem. In s tem, s takšnimi zadevami tudi z zakonom, ki prihaja, Zakon o zdravstveni dejavnosti, odganjate domače zdravnike potem seveda potrebujete Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij, s katerimi boste ponovno, poudarjam, brez znanja slovenskega jezika uvažali tuje zdravnike, pa ne govorim samo iz juga, ampak iz vseh, nobenega problema, to pa ne bo problem. In jaz mislim, da tudi tujci, zdravniki, ki so že danes v Sloveniji, vam povedo, da je to narobe. Vam povedo, da je to narobe. Ker se tudi izvidi včasih napišejo tako, da ne veš, ali je prav ali ni prav, da se tudi izvidi pišejo nepravilno v slovenskem jeziku in lahko pride do nevarne obravnave. Ampak seveda, vi imate prav, vi ste na Vladi, imate 53 glasov, sprejeli boste zakone takšne kot ste jih pač predlagali mogoče z amandmaji na vse člene. In žal pa je nekaj, kar pa mora slovenska javnost vedeti, da posledice te tako imenovane zdravstvene reforme Roberta Goloba na področju zdravstva, odgovornost ne bo nosila sedanja koalicija, ker je več ne bo. In posledice bodo čez leto dni, ko bo druga vlada, katerakoli pač bo, kajne? In to je problem. Ko bodo ljudje začutili oziroma videli, da se s tem, kar vi danes delate, uvažate tuje zdravnike brez znanja slovenskega jezika, ne izboljšuje dostopnost do zdravstvenih storitev, da se celo varnost pacienta v takšnem sistemu znižuje, bo že prepozno. Razumem pa, da primanjkuje očitno zdravnikov, to razumem, ampak glejte, odhajajo iz zdravstvenega sistema naši zdravniki tukaj usposobljeni, ki so delali pet let medicinsko, šest let medicinsko fakulteto, ki delajo potem strokovne izpite, specializacije in tako naprej. njih še bolj privijate, tujim zdravnikom pa znižujete, znižujete to vstopno točko v naš zdravstveni sistem. Torej, prej mogoče ta zakon ni ravno ključen, ključen bo Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je pa katastrofa.

zdravstvo kot smo že velikokrat povedali, je naša prioriteta številka ena in tukaj bomo naredili popolnoma vse, da bomo ohranili javno zdravstvo. To se morajo tudi naši državljani dobro zavedati in seveda tudi vsi skupaj napenjamo moči, da ohranjamo tak sistem, ne kot je, ampak da ga tudi izboljšamo. Zdaj, tako, marsikaj smo slišali do te stopnje tukaj in in vedno me preseneča znova, kako opozicija širokousti, kako mi javni zdravstveni sistem peljemo v propad, sami pa nikoli ne znajo definirati, kaj bi ga tudi rešilo. Tako da to je tak unikum, teh razprav na to temo v tem parlamentu. Danes razpravljamo seveda o Predlogu zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu, ki naslavlja eno ključnih težav našega zdravstvenega sistema, in sicer pomanjkanje zdravstvenega kadra. Ta zakon ni le tehnična sprememba, temveč nujen korak za izboljšanje dostopnosti, kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev v Sloveniji. Skozi razpravo se tudi jasno kaže, mogoče, nisem se mislil spotakniti ob to, ampak ne morem mimo poslanke iz NSi-ja, ki jasno kaže, da nima pač stika z realnostjo, sicer je velikokrat omenjala svete vojne, ampak jaz nikakor ne najdem nikakršnih vzporednic s križarskimi vojnami, z džihadom in podobno.

to se bom navezal na predhodno govornico pred mano, kajti govorila je o enem izvedencu, mislim pa, da imamo v našem Državnem zboru kaj kmalu še eno izredno sejo na temo debirokratizacije. Jaz mislim, da tu gre za bistroumni nesmisel kar je govorila. Ne moremo po eni strani govoriti, zakaj je tam potreben samo en človek, na drugi strani pa govorimo, da imamo pa preveč ljudi. Mislim, to je popolnoma, popolno bistroumen nesmisel. kot takšna o kateri danes razpravljamo ni problematika od včeraj. Tudi v stališčih smo poslušali, poslušali kako nič ni bilo na tem narejeno. Pa bom tudi spet spomnil opozicijo, da je tudi nekoč vlado vodila in kaj je naredila? Tudi večje neumnosti v tem Državnem zboru od stališča s strani SDS še nisem slišal, ne mi zameriti, ampak moram to povedati, da argument, ki je bil izpostavljen, kako pa bodo zdravniki delali v zdravstvenem domu, če pa ne poznajo ljudi v mestu. Jaz mislim, da zdravnik zdravi in da ne dela popis prebivalstva, tako da tukaj se stvari zelo medejo. Mi je pa res, mi je pa še bolj grozno to, da v stališčih se več niti ne skriva kako so nekateri ksenofobni in tudi v razpravah ne. Ko govorimo o zdravnikih z juga ali pa tistih nekoliko dlje. govorimo o ljudeh in tega se opozicija ne zaveda. Ne zaveda. To so še vedno vsi ljudje krvavi pod kožo. Bom navedel en svoj primer na enem potovanju v Združenih državah Amerike, kjer sem srečal srbskega državljana, seveda, živel je tam in delal zdravnik, ki je bil v Združenih državah Amerike, seveda zaradi boljšega jutri ne. In sem mu povedal, kaj počnem in sem mu povedal tudi, kakšna je naša želja, in jaz bi še vedno rad ostal pri tistih besedah, ki sem mu rekel, takrat bomo sprejeli točno ta zakon o katerem danes govorimo in bodo stvari bistveno lažje, ker rabimo, ne samo, ne samo jaz, vsi državljani rabimo zdravnike. In tudi mogoče še eno vprašanje za opozicijo, kje pa vi mislite mogoče, ko boste nekoč vodili vlado, kje boste pa dobili kader za dolgotrajno oskrbo? roko na srce, Evropa se hitro stara, prebivalstvo v Evropi upada. In če se tega dejstva danes tukaj ne bomo zavedali, potem je brezveze, da sploh razpravljamo, lahko gremo samo domov.

Trenutni postopki priznavanja tujih poklicnih kvalifikacij so dolgotrajni, zapleteni in neučinkoviti. Povprečen čas odobrave prošenj znaša kar devet mesecev trenutno, to pomeni, da mnogi tuji zdravstveni delavci, ki bi si želeli delati v Sloveniji, obupajo nad birokratskimi ovirami. s predlaganim zakonom pa naj bi še ta čas skrajšal na tri mesece, kar je pa izjemen korak naprej. In kaj vse prinaša nov zakon. Predlog zakona sistematično ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za regulirane poklice v zdravstvu, poenostavlja administrativne ovire, poenostavlja, zmanjšuje stroške za kandidate in uvaja enotno točko. In to je Ministrstvo za zdravje kot pristojni organ za vodenje postopkov. Poleg tega bo omogočena večja transparentnost in nadzor nad postopki. Pomembno je poudariti, da kljub poenostavitvam postopkov preverjanja strokovnosti kandidatov ostaja na visoki ravni. Izvedenci bodo natančno presojali izobraževalne programe in delovne izkušnje kandidatov, kar bo zagotovilo, da v slovenskem zdravstvenem sistemu v sistem vstopajo le ustrezno usposobljeni strokovnjaki. In kako ta zakon zagotavlja kakovost? Kandidati bodo morali prijaviti na strokovni izpit dokazati znanje slovenskega jezika. Zdravstveni delavci, ki so v neposrednem stiku s pacienti, bodo morali doseči raven C1, kar zagotavlja učinkovito komunikacijo. Ministrstvo bo lahko zahtevalo dopolnilne izpite ali prilagoditvena obdobja za kandidate, katerih kvalifikacije niso popolnoma primerljive s slovenskimi standardi. se pravi po priznanju poklicne kvalifikacije vezani na zaposlitev pri ponudniku dela, kar bo delodajalcem zagotovilo večjo stabilnost in zmanjšalo stroške. Seveda nismo pri nas gluhi in tudi slišimo Zdravniško zbornico, ki opozarja na morebitno zmanjšanje strokovnih varoval zaradi skrajševanja postopkov. Vendar pa moram poudariti naslednje, predlog zakona nikakor ne zmanjšuje strokovnih standardov. Izvedenci bodo še naprej natančno preverjali kompetence kandidatov. Ministrstvo bo imelo možnost zahtevati dodatna dokazila ali dopolnitvene izpite. Transparentnost postopkov bo zagotovljena z jasnimi merili in roki za izvedence. Pomembno je razumeti, da ta zakon ne ogroža kakovosti slovenskega zdravstvenega sistema, ravno nasprotno, omogoča hitrejši dostop do ustrezno usposobljenih zdravstvenih delavcev, ki jih naš sistem nujno potrebuje. In kaj vse pridobimo iz tega zakona? Hitrejši vstop seveda tujih zdravstvenih delavcev na slovenski trg dela, rešitev kadrovskih težav v zdravstvu, večja dostopnost zdravstvenih storitev za naše državljane, ohranjanje visokih standardov kakovosti in varnosti pacientov. Spoštovani poslanke in poslanci, Predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu je nujen korak k modernizaciji našega sistema. Omogoča hitrejše reševanje kadrovskih težav, ohranja visoke standarde kakovosti ter zagotavlja boljšo dostopnost zdravstvenih storitev za naše državljane. Verjamem, da bomo s sprejetjem tega zakona naredili pomemben korak naprej za slovensko zdravstvo. Naj zaključim pa še s to mislijo: vsak pacient si zasluži pravočasno oskrbo in dostop do najboljših strokovnjakov, ne glede na to, od kod ti prihajajo.

Ja, seveda, v opoziciji se dobro zavedamo, da danes govorimo o ljudeh in da govorimo o njihovem zdravju, da govorimo o področju zdravstva. In to je področje, ki se navsezadnje dotika življenja ljudi. In sama menim, da bi se ga za to morali posebej previdno lotiti takrat, ko sprejemate kakršnekoli spremembe na tem področju. Rečeno je bilo, da zakon naslavlja eno ključnih težav, to je pomanjkanje kadra v zdravstvu, je rekel kolega pred mano iz koalicije. morda že rešujete kadre v zdravstvu, ampak stroka vas kritično opozarja, da na zelo neprimeren način. Namreč, poenostavljate postopek za uvoz tuje delovne sile, ki bi reševala, po vašem mnenju, probleme v zdravstvu. Ampak problem je seveda znanje tujega jezika. Na to vas opozarjamo v opoziciji. Problem je znanje jezika, kajti zapisali oziroma uvedli ste nov institut usposabljanja zdravstvenih delavcev. In to usposabljanje naj bi se izvajalo kar že v praksi. Namreč, kar pomeni, da bi se kandidat, ki bi ga zaposlili, ki bi prišel iz tujine med usposabljanjem učil slovenski jezik. Posledično torej to pomeni, edina logična razlaga. Bi pa želela potem tudi danes od predstavnikov Ministrstva za zdravje slišati, kako si pa oni potem to to predstavljajo, kako bo zadeva potekala v praksi? Ampak tako kot ste zapisali v zakonu in tako kot ga razumejo tudi tisti, ki bodo zakon izvajali, zdravniki in nazadnje tudi odziv Zdravniške zbornice, da zaposleni ne bo potreboval znanja slovenskega jezika in da se bo lahko med usposabljanjem, torej ob zdravljenju pacientov, učil zraven slovenski jezik ob mentorju, ki ga bo imel. Tako imate zapisano, boste pa sami povedali, če se v opoziciji pa slučajno kaj narobe razlagamo. In pa seveda tričlanska komisija, ki je več ne bo in namesto tričlanske komisije vi sedaj uvajate enega izvedenca, ki naj bi reševal vse zadeve na tem področju in kot pravite vi, s tem rešujete vedno večjo birokracijo, ki jo imamo na tem področju. Pa saj jaz upam, da je to bila malo šala ali pa lapsus kolega poslanca, ki je pred mano govoril, (nadaljevanje) razlaga, kako boste namesto tričlanske komisije sedaj uvedli izvedenca in s tem manjšate birokracijo, hkrati, ne, je pa vaša Vlada rekorder v uvedbi ministrskih mest, da ne govorim o zaposlitvah, ki so se bohotile pod tem ministrstvom, da ne govorim o tem, da je to seveda davkoplačevalce predvsem zelo veliko stalo. Posledice so pa kaj? Katastrofa, ki jo imate na področju dolgotrajne oskrbe, ki ste jo danes tudi sami izpostavili. Imamo Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki naj bi poskrbela za dolgotrajno oskrbo, hkrati pa vedno več ljudi, ki te dolgotrajne oskrbe v praksi ne prejema pa bi jo nujno potrebovali. In s 1. julijem ste jim za piko na i uvedli še nov prispevek za dolgotrajno oskrbo, Na drugi strani pa sto ljudi, zaposlenih na ministrstvih, ki za to prejemajo bogate dodatke, delo od doma, ampak rezultatov pa ni. Zdaj, kako se je na ta vaš zakon, ki ga danes v koaliciji tako hvalite, odzvala stroka? Naj vam preberem. Norost, pravijo zdravniki, norost. Ne moremo si privoščiti, da bi v Sloveniji imeli dve vrsti zdravnikov, slovenske, ki bi šli skozi celoten sistem pridobitve licence in tuje, ki bi jo dobili na podlagi mnenja tega vašega na novo pogruntanega instituta izvedenca. zanimivo je tudi dejstvo, da v prejšnjem mandatu, ko smo decembra leta 2021 sprejemali spremembe Zakona o zdravniški službi, tudi takrat so se te spremembe dotikale poznavanja oziroma znanja slovenskega jezika, izpita za tujce in takrat smo samo z rahlo spremembo prisluhnili temu, kar se v praksi dogaja, popravili zakon, da ni bilo toliko balasta na tem sprejemnih izpitih iz poznavanja slovenskega jezika, medtem ko smo še vedno zahtevali, da strokovno terminologijo pa seveda mora zdravnik dobro poznati v slovenskem jeziku. In veste, kako se je takrat odzvala opozicija, del današnje koalicije? Da je to nevarno za ljudi. Nevarno za ljudi, ker mogoče, ne vem, takrat zdravnik ni poznal Prešernove Zdravljice, ne. Danes, ne, pa pridete vi s predlogom zakona, kjer zdravnik sploh ne rabi poznati slovenskega jezika, pa pravite, kako vi rešujete slovensko zdravstvo. Tako da glejte, če že ne opozicije, jaz bi malo resnejše odzive pričakovala vsaj na to, na kar vas opozarja stroka, na kar vas opozarja Zdravniška zbornica, namreč precej kritični odzivi na ta zakon, kako boste s tem ogrozili standarde. In seveda ti standardi bodo šli na račun varnosti zdravljenja naših državljanov, naših pacientov. In glejte, tisto, kar pa bi bilo ključno na tem področju, kot je postopek pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce, ki pa so problematični, ne, ki pa so tisti, ki zavirajo celoten postopek, ki bi se lahko hitreje speljal, ampak do tega, ne, pa ste ostali nedotaknjeni oziroma tega področja pa ne naslavljate, ne, in ga tudi ne spreminjate. Tako da malce več samokritičnosti, predvsem pa posluha stroke pri tako pomembnih vprašanjih kot je področje zdravstva bi pa vendarle pričakovali. Zdaj, da ta zakon ne rešuje ničesar, jaz ne bom rekla samo, da ne rešuje ničesar, celo poslabšuje, poslabšuje kakovost, predvsem pa varnost obravnave naših državljank in državljanov. In glejte, marsikaj je bilo obljubljeno z vaše strani tako v predvolilnem času kakor tudi kasneje, ko ste sestavljali koalicijo in potrdili svojo lastno vlado, pa vendar po dveh letih sedaj lahko ugotovimo, da nobenih od teh zavez, pod katero se je podpisalo 53

pa se je sedaj pokazalo, da je stanje še slabše, kot je bilo pred tem in bi bilo boljše, da tega področja sploh ne bi urejali. Zdaj, da vam nekoliko osvežim spomin. 18. januarja 2023 ste na vrhu koalicije na Brdu podpisali zaveze za sodelovanje in podporo pri izvedbi zdravstvene reforme. Zakaj danes to govorim? Zaradi tega, ker vsi koalicijski poslanci nenehno govorite kako je zdravstvo prioriteta številka 1 v vašem mandatu. Dali ste se takrat, torej pred dvema letoma nazaj, konkretne zaveze za vašo časovnico, kako jih boste realizirali. In kaj je bilo storjeno po dveh letih? Digitalizacija zdravstvenega sistema, vaša časovnica, priprava zakonodaje v treh mesecih, implementacija v sistem 1. 1. 2024. 2024. Danes smo 2025, pa nič konkretnega storjenega. Reforma plačnega sistema javnih uslužbencev. Ja, res je, reformo plačnega sistema javnih uslužbencev ste uspeli sprejeti. Ampak jaz še vedno ne vidim ločenega plačnega stebra za področje zdravstva in socialnega varstva, kot ste se sami zavezali, ki naj bi bil implementiran že dve leti nazaj, v sredini leta, s poudarkom na najnižjih plačah. plačah. Jaz vam moram povedati, ker očitno vi nimate najbolj stika z realnostjo po tem, kar se dogaja pri ljudeh, da je bilo po reformi plačnega sistema glede na vaše obljube, glede na to, kako ste predstavljali to reformo, prav pri ljudeh, ki imajo najnižje plače tudi v zdravstvu, na področju socialnega varstva eno veliko razočaranje. Kajti, ugotovili so, da se jim plače kljub vašim velikim obljubam niso kaj dosti spremenile, da se plače v bistvu niso povišale, nekaterim so se celo znižale, zaradi tega, ker nimajo več določenih dodatkov, ki so jih prej imeli. Reševanje problematike družinske in urgentne medicine, zdaj, to pa naj bi bilo tisti top številka 1 znotraj prve prioritete zdravstva. Tukaj je pa posebno veliko razočaranje, namreč, ker na področju družinske in urgentne medicine. s tem, kar ste pa vi naredili, da ste del Slovenije pa sploh odrezali stran, vzpostavljali satelitske urgentne centre, kjer očitno severovzhodni del Slovenije za vas ga ne potrebuje in smo torej drugorazredni državljani, to je pa tisti del, o katerem sem rekla, da bi bilo mogoče boljše, da se ga sploh ne bi dotaknili, ker bi ljudje pa vseeno imeli boljše pogoje in boljše zdravstvene storitve, kot jih bodo očitno imeli pod vašo vlado. Strukturna prenova zdravstvene zavarovalnice. Ali je že kaj? Jaz ne vem no, boste vi povedali, če ste kaj naredili. Namreč, prenovljena zavarovalnica bo postala središčna točka zdravstvenega sistema, sistem bo v celoti digitaliziran in transparenten, prenovljen bo model plačevanja storitev na vseh ravneh in tako dalje. pripravljali boste zakonodajo, ki naj bi bila takrat po še iz leta 2023, v dveh mesecih naj bi bila zakonodaja pripravljena. Tako da me zdaj zanima, kje je ta vaša zakonodaja, ker do danes je ni. Ja, ni res, uvedli ste nov zdravstveni prispevek, to ste pa naredili, ja. In tako ima danes zavarovalnica 80 milijonov presežka, ljudje pa vedno daljše čakalne dobe in vedno slabše storitve na zdravstvu, tako da to ste pa uspeli narediti. Prenova nadzora in vodenje javnih zavodov, da bi modernizirali 30 let star zakon o zavodih tega jaz ne vem, da bi naredili, čeprav ste se zavezali do 30. 6. 2023, torej dve leti nazaj ali pa leto pa pol, da ne bom krivična, implementirali 1. januarja 2024, torej pred enim letom, do danes še nič ni bilo narejeno.

zelo dobro posloval, imel je presežke. Kolegica, ne rabite odhajati, vem, da težko poslušate, ampak prav je tudi, da se seznanite z dejstvi, kaj se dogaja. mislim ko se je zamenjal direktor, ki je pač bližje vaši politični opciji, lani pa je imel UKC Maribor kar 14 milijonski primanjkljaj. In glej ga zlomka, kdo vodi po novem ta zavod? vaš bivši kandidat za župana, ki mu sicer ni uspelo na občinskih volitvah. Zdaj tudi koncesije, kadre v zdravstvu, seveda nič od tega ni bilo narejeno. Celovita prenova financiranja sem že omenila. Ja, ljudje so dobili nov prispevek od nekih nekih učinkov, da bi pa zaradi tega dobili boljše, kakovostnejše storitve, tega pa seveda ni bilo, vsaj do danes ne. Vam bom kasneje še prebrala malce, kaj se dogaja trenutno, osvežila spomin, kaj se je v ponedeljek dogajalo vsaj na mariborski kliniki oziroma UKC Maribor. In pa, če se dotaknem še za na konec, centralizirano javno naročanje. Ja, tukaj ste pa uspeli razveljaviti referenčne ocene, ki so bile, bom rekla, kar z velikim konsenzom v prejšnjem mandatu potrjene, ampak ne zdaj, težko bi bilo drugače, kako bom rekla, da bi spet preplačevali zdravstveni material in pa medicinsko opremo na tem področju in pač je bilo potrebno ponovno odpreti vrata korupciji v zdravstvu, da imamo spet enormna plačila in seveda pojavljajo se znova, bom rekla, isti izvajalci, ki vemo, poznani iz afer, ki so bile odkrite, tako preko medijev, kakor tudi v preiskovalnih komisijah tukaj v Državnem zboru. Tako da, glejte, toliko o vaših prioritetah, ki so bile realizirane v tem času. Zdaj pa, meni je žal, no, jaz bi si želela, da bi dejansko prinesli tukaj v parlament kakšen zakon, da bi lahko konstruktivno razpravljali in potrdili nekaj dobrega, s čimer bi naši državljani res imeli boljšo in kakovostnejšo, predvsem pa hitrejšo zdravstveno oskrbo, ampak tega do sedaj žal ni bilo. Bilo je veliko obljub, lepih besed, manipuliran tukaj s strani določenih koalicijskih poslancev, ampak tega pa zagotovo ne. In kaj se trenutno dogaja, in s tem zakonom tega zagotovo ne boste rešili. Zdaj le v ponedeljek. UKC Maribor velike obremenitve v urgentnem centru, večurno čakanje na prazne postelje, zdravniki pa izčrpani. Nedavno o tem poročali lokalni mediji. V ponedeljek, ta ponedeljek, marca, urgentni center UKC Maribor znova popolnoma zaseden. Reševalna vozila so, neverjetno, v koloni čakale pred vrati urgentnega centra, vse postelje zasedene, nekateri pacienti na posteljo čakajo tudi več ur kar v rešilcu. Kaj se dogaja na mariborski urgenci? Zaposleni kličejo na pomoč. Celo na Facebooku so se odzvali. In jaz verjamem ali pa vsaj upam, da si je Ministrstvo za zdravje, predstavnik ministrstva oziroma tudi koalicijski poslanci, da ste bili s tem seznanjeni. Da ste si pogledali dejansko stanje, kaj se vam dogaja, in da vidite, da ljudje razen vašega dodatnega prispevka danes, do danes niste realizirali še nobene obljube in žal tudi s tem zakonom, ki ga danes tako hvalite in seveda ga boste potrdili, saj imate 50+ glasov, nam je tudi v opoziciji jasno, da bo potrjen, vas znova opozarjamo, da ne rešujete ničesar, ampak stanje še bistveno poslabšujete. Hvala.